Gospođe i gospodo zastupnici! Nastavljamo sjednicu i raspravljamo o - Prijedlog zakona o volonterstvu - prvo čitanje, P.Z. br. 565 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport, Ustav, Poslovnik i politički sustav i lokalnu i područnu samoupravu, državni tajnik, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. ovog Prijedloga zakona o volonterstvu nije postojalo pravno reguliranje statusa volontera što je u praksi znatno otežalo volontiranje. Za razliku od volonterskog rada koji je reguliran Zakonom o radu u ovom zakonu se govori o volontiranju. Volontiranju kao dobrovoljnom i besplatnom radu za opće dobro. Zakon uređuje osnovne pojmove vezane uz: volontiranje, temeljna načela volontiranja, uvjete volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju i nadzor nad izvršenjem ovog zakona. Donošenje ovog zakona je bitno zato što se tako osigurava pravna zaštita i propisuju prava i obveze svih subjekata uključenih u volonterstvo te što time omogućavamo volontiranje u skladu s načelima i propisima U zakonu su definirana nadležna tijela, Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti i Nacionalni odbor za razvoj volonterstva koje se treba formirati kao savjetodavno tijelo Vlade koja su u obvezi predlagati poticajne mjere za razvoj volonterstva i sustav pogodnosti i povlastica za volontere. Ovaj zakon je osnova, okvir kojim se uređuje sve ono što već postoji kao pozitivna praksa volontiranja u Hrvatskoj nakon kojeg bi trebali uslijediti provedbeni propisi koji bi doveli do novih pozitivnih pomaka i stvorili povoljno okruženje za volontiranje. I na kraju da kažem i to da su u izradi ovog Prijedloga zakona o volontiranju sudjelovale i zainteresirane udruge te da su naravno u proračunu osigurana sredstva za provedbu ovoga zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Za Ustav, Poslovnik i politički sustav, poštovani zastupnik, predsjednik odbora Dražen Bošnjaković. Izvolite! **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 68. sjednici održanoj 15. studenog 2006. godine raspravio je Prijedlog zakona o volonterstvu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 13. listopada 2006. godine.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 Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o volonterstvu. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izradi konačnog prijedloga zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ostali odbori? Nema. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite!

zahvalim svim volonterima na svemu dobrome što su učinili za sve pojedince i građane naše zemlje i uopće za sve ljude a osobito za razvoj i doprinos razvoju naše društvene i državne zajednice. Naime, treba podsjetiti iako do sad nismo imali Zakon o volonterstvu. Da je volonterstvo i humanitarni rad u sklopu toga iznimno razvijen u Republici Hrvatskoj, ne samo zbog nedaća i zla kojeg im je bio nametnut kroz agresiju na Republiku Hrvatsku nego i inače kroz povijest ovih prostora, uvijek je bilo dosta volonterskog rada koji je usmjeren na pomoć i i za pomoć onima koji su u nevolji. Mi u Klubu zastupnika SDP-a dakako podržavamo ideju i da se ovo područje društvenog rada i društvenih odnosa kod nas zakonodavno regulira. I u tom pogledu sasvim sigurno da ćemo u prvom čitanju podržati ovaj prijedlog zakona. Međutim, isto tako smatramo da bi trebalo neka od ovih pitanja koja su ovdje predviđena iz više aspekata dodatno razmotrit, eventualno ih korigirat, popravit, doradit a možda neka i preciznije urediti i potpuno nova ubaciti u sam zakon. Pa dopustite nekoliko stvari odmah načelne naravi koje bi trebalo primarno rasvijetliti. Postavlja se pitanje da li Zakonom o volonterstvu treba zapravo regulirati i ono volonterstvo koje je regulirano kao humanitarni rad posebnim zakonima ili lex specialis kada se radi o tim poslovima. Ovdje prije svega mislim na rad caritativnih ustanova, zatim Hrvatskog crvenog križa ali dakako tu su i Dobrovoljni vatrogasci zatim tu je Gorska služba spašavanja i tako redom. O čemu O čemu se radi? Primjerice, u članku 4. stavku 4. je rečeno, pardon stavku 3. je rečeno da se ovaj zakon ne primjenjuje na obavljanje usluga i aktivnosti koje su organizirane U stavku 4. se onda spominje primjerice koji bi to bili, da su to dobrovoljni vatrogasci, dobrovoljni davatelji krvi, ročnike na civilnom služenju vojnog roka te ostale dužnosti i tako redom koje su regulirane posebnim zakonom. Naime, valjda ovdje uočiti jednu važnu činjenicu. Volonteri u tim udrugama koji su regulirani specijalnim ili lex specialis zakonom su zapravo članovi tih udruga i nema nikakvog smisla da primjerice kod vatrogasaca, kod gorske službe spašavanja, kod Crvenog križa morate u pravilu sa svakim volonterom koji je član udruge i koji je prihvatio propozicije i način rada tih udruga sklapati ugovor o volonterstvu. Druga je stvar što bi po našem mišljenju ovaj zakon trebalo naznačiti da se on primjenjuje na ona pitanja o volonterstvu i na ove udruge koje uopće njihovim zakonom posebice nije riješeno. Prema tome, mi smatramo da bi zapravo generalnu klauzulu trebalo drugačije postaviti i u tom kontekstu valja voditi računa o iznimno važnim pitanjima. Zašto? Naime, ako bi ovako ostala ova odredba onda bi morali voditi računa o činjenici da to bitno povećava troškove rada ovih udruga a za što oni objektivno nemaju sredstva. Ili bolje rečeno, sva sredstva kao humanitarne udruge koje prikupljaju prije svega namjenski koriste za pomoć onima koji su u potrebi u Republici Hrvatskoj i šire. I u takvoj situaciji je za razmotriti zapravo ovo pitanje iznimno važno a napose ako se ima u vidu dodatna činjenica da praktički svaki ovaj ugovor o volonterstvu ne samo podrazumijeva naknadu materijalnih troškova, dnevnice itd. onih koji su volonteri nego praktički se moraju osigurati od stradanja i svega ostaloga što bitno povećava takvu situaciju ili cijene rada volonterstva s jedne strane, i s druge strane naravno da ove udruge imaju zapravo generalno osiguranje koje je puno povoljnije za njih i za njihove članove. Zbog toga mi predlažemo da se ovo pitanje drugačije uredi i u tom kontekstu sam već iznio prijedlog. Drugo što bi valjalo voditi računa. Dakle, da se pobroje svi zakoni koji reguliraju udruge koje su lex specialis, primjerice ovdje sam spomenuo i Gorsku službu spašavanja koja uopće nije dotaknuta. Ali ima još takvih. Drugo što bi trebalo u tom kontekstu voditi računa. Treba poznavati strukturu udruga. Primjerice, ne možete naznačiti ovdje da se ovaj zakon neće primjenjivati na dobrovoljne davatelje krvi a nema nijednog dobrovoljnog davatelja krvi koji nije član Hrvatskog crvenog križa jer on samim činom kad postaje darovatelj krvi postaje član Hrvatskog crvenog križa. Prema tome, u takvim stvarima se iznimno, jer Hrvatski crveni križ priprema, podučava, organizira, motivira itd. dobrovoljne davatelje krvi za iznimno važnu funkciju koja je bitna u Republici Hrvatskoj ne samo u ovoj našoj zajednici nego u svakoj društvenoj zajednici za ostvarivanje plemenitih ciljeva ovdje u konkretnom slučaju spašavanja ljudskih života i tijela. Druga načelna primjedba bi se mogla reći zapravo, moglo bi se reći da se radi o kompoziciji samog zakona jer je on na neki način zapravo počeo od nekih načela, temeljnih načela volontiranja, zatim pitanja osoba i starosti koje su volonteri itd. I u toj situaciji valja naznačiti još jedno važno pitanje, da iz edukativnih razloga mnoge humanitarne udruge imaju članove koji su puno mlađi od petnaest godina starosti i da srazmjerno svojoj dobi i oni se uključuju u volontiranje i djelovanje kao volonteri u obavljanju određenih sitnih zadataka u obavljanju društveno korisnih i potrebnih poslova radi zadovoljavanja potreba bilo pojedinca, bilo društvene zajednice. Primjera radi, uzmite poznatu akciju Crvenog križa prodavanje markica koje rade djeca u školi kojim prikupljaju zapravo sredstva između ostaloga za pružanje pomoći socijalno najugroženijima u Republici Hrvatskoj za koju nažalost kad prikupi Crveni križ sva ta sredstva i kupi te paketiće koje daju osobama koje imaju manja primanja od 4 stotine kuna primjerice mjesečno mora platiti PDV. E vidite, to je sad ono što država nema dovoljno sluha za neke od humanitarnih i volonterskih akcija koje su iznimno važne i koje bi trebale se imati u vidu. I ovim bi zakonom u tom segmentu trebalo također razmotriti ovo pitanje kako država može olakšati rad volontera ne samo sa aspekta organizatora nego prije svega onih koji su volonteri a osobito volontera koji su u humanitarnim udrugama. Zašto ovo posebice naglašavam? Zato što hoćemo reći da u iznimnim slučajevima i humanitarne organizacije osim svojih članova koji su po prirodi stvari i volonteri a osobito u tzv. tehničkim i drugim ekipama koje se pomažu kod elementarnih nepogoda od ne znam raščišćavanja ruševina, spašavanja ugroženih osoba i života, zaštite ekoloških vrijednosti da se mogu angažirati ad hoc i drugi stanovnici odnosno građani zemlje koji tada treba i na koje se tada treba generalno primijeniti Zakon o volonterstvu. Treću stvar koju bi htjeli posebice naznačiti jeste pitanje da se čitav niz odredbi oko kojih se valja razriješiti zapravo su napravljene tako da u svojoj biti su opisane radnje, ne radi se zapravo o pravnoj normi nego se radi o normama koje bi prije ličile na program ili programsku deklaraciju vezanu za pojedino djelovanje i u tom pogledu bi trebalo posebice voditi računa. Četvrto što bi trebalo voditi računa jeste da čitav niz propisa, propisanih normi praktički bi trebalo dovesti u poziciju da oni imaju ili da se razglobe u više članaka. Ne možete primjerice naznačiti situaciju prava i obaveze volontera pa onda imate odsutnost od volontiranja a prije toga govorite o pravima. Prema tome, to bi trebalo razlučiti. Ili, imate ugovor o volontiranju prestaje, e sada tako počinje članak jednog, pa onda stavak 2. volonter ili volonter …/Govornik se ne razumije./… koje bi izazvalo izravnu trenutnu štetu i onda nakon toga organizator volontiranja može raskinuti ugovor. To bi trebao biti posebni članak a ne sve u istom članku. Zašto? Zato što je to iznimno važno zapravo da se vidi kad šta nastupa i pod kojim uvjetima.

naime gdje se govori da organizator u 22. volontiranje je dužan dostaviti godišnje izvješće ministarstvu a ovdje imate članak 29. gdje upravni nadzor i zatim nadzor na provođenju ovog zakona itd. obavlja ministarstvo. Pa ako sve to radi onda je sasvim jasno da u sklopu nadzora će pribaviti mišljenje i sve ostalo. Ne treba to posebice naznačavati niti o tome voditi, sad dopustite još nekoliko pojedinačnih primjedbi o kojima bi, o kojima bi trebalo posebice voditi možda računa da se eventualno usuglasi. Vidite primjerice u članku 17. se govori kako tijela nadležna za primjenu ovog Zakona su središnja tijela državne uprave u čijem je djelokrugu međugeneracijska solidarnost. Pazite prvo ministarstva i tijela državne uprave ne osiguravaju primjenu nego provode zakone. Prema tome, i to nije terminološka nego sadržajna razlika. Važno je ovdje naznačiti da oni provode zakone i šta u sklopu provođenja zakona mora Ministarstvo kao svoje poslove posebice obaviti. E ali to što ovdje piše to nije obaveza niti pravo Ministarstva. Nego se ovdje govori: «Osigurava provedbu ovog zakona» … /Govornik se ne razumije./ … i sad vidite gore govori «primjenjuje», a ovdje govori «provedbu» zakona i drugih propisa koji proistječu iz ovog zakona. Ali to nije norma, nije norma koja je vezana iz samog zakona. To je parafrazirana ustavna norma koja govori o provedbi zakona i u tom pogledu nije točno da će provoditi samo norme koje proizlaze iz ovog zakona jer piše velikim slovom Zakon nego će provoditi iz svih zakona, iz svih propisa koji se odnose na problem volontiranja i humanitarnog rada koji se u tom segmentu vodi. Prema tome to treba usuglasiti i u tom pogledu treba voditi, gotovo je na cijeloj stranici. I sad on prvo, u prvom dijelu govori o nacionalnom odboru. Po ostvarivanju svojih zadaća Odbor … /Govornik se ne razumije./ … surađuje s uredom Vlade. Dakle sad odnos njega prvo s organizatorom pa onda sa Vladom. Pa onda imate: «Vlada Republike Hrvatske imenuje članove Odbora», sljedeći četvrti stavak. Pa onda «Članice i članovi Odbora imenuju se na rok, određeni pa kriteriji za izbor, pa Odbor ne odnosi Poslovnik pa članovi Odbora, to bi trebale biti sve posebne, posebni članci koji se trebaju urediti i kojima se trebaju … Jer mi moramo zapravo znati šta ta tijela rade, u kojoj su međusobnom odnosu i osobito u kojem su odnosu prema volonterima a naročito naravno i samim organizatorima volontiranja? Ili primjerice uzmimo članak 21. gdje se govori da se zaključivanje ugovora o volontiranju, pisani oblik … /Govornik se iz članka 6. stavka 3. i 4. Znate kad uzmete članak 6., stavak 3. i 4. onda odjedanputa vidite da se radi zapravo o vjerskim zajednicama, javnim ustanovama, turističkim zajednicama, neprofitnim … /Govornik se ne razumije./ … druga neprofitna pravna osoba koja organizira volontiranje sukladno odredbama ovog Zakona. E sad četiri su državna tijela i tijela područja jedinica lokalne samouprave. A zašto zapravo za njih važi ugovor a za sve druge ne? Ovdje se zapravo opet vraćamo na onaj, na ono prethodno pitanje oko kojeg sam govorio odnosu na članak 4. Zapravo ugovor o volontiranju ne moraju sklapati one udruge koje po prirodi stvari su regulirane posebnim zakonom i koji to obavljaju kao djelatnost, njihovu vlastitu djelatnost i vlastitu ili javnu ovlast koju im je povjerila društvena zajednica sa svojim članovima. Osim u slučajevima kada ne angažiraju osobe koje nisu članovi tih udruga. A u svim drugim slučajevima moraju se zapravo sklapati ugovori kada se radi o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti između organizatora i volontera i naravno obavljanja zadatka koji se odnosi. Drugo je pitanje kada se radi o «ad hoc» koja je vezana uz manje važno pitanje. Tada to može biti na osnovu usmeno sklopljenog ugovora ali valja naznačiti kada se, ovo je jedan posebni slučaj. Kada se radi o iznimnim, izvanrednim okolnostima uvjetovanim višom silom tada se angažira čitav broj građana i osoba kao volontera koji pružaju određene usluge i pomoći i s njima bi trebalo sada razraditi posebni članak da se sklapa post festum ugovor o volontiranju kojim treba razraditi neka prava koja su proizlazila iz eventualno moguće … /Govornik se ne razumije./ … U članku 22. sam već spomenuo naravno samo bih molio gospodine predsjedniče ako mogu oko, oko kazni samo jednu rečenicu reći. Treba usuglasiti kaznene odredbe. Nemoguće je između ostaloga predvidjeti da će se prekršajnom kaznom od 50 do 250 tisuća kuna kazniti organizator volontiranja za neke od propusta koji su zapravo formalno-pravne naravi. Prema tome trebalo bi u tom pogledu itekako voditi računa. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. ne znam da li je na to mislio, a ako je na to mislio onda to nije, ne angažiraju se ljudi kao volonteri nego se angažiraju kao obveznici bilo civilne zaštite bilo radne obveze, bilo obveze sudjelovanja u zaštiti i spašavanju što ne bi pripadalo Zakonu o volonterstvu. Hvala. Za Klub IDS-a poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva. Klub IDS-a svakako pozdravlja donošenje Zakona o volonterstvu i ova materija treba se urediti iako je i kod nas do sada funkcioniralo volonterstvo. Volontiranje je važan segment djelovanja u društvu. Vidimo da u zemljama gdje se društvo razvija i njeguje volonterstvo ima i rezultata. Najbolji primjeri su u Velikoj Britaniji i Njemačkoj gdje je tradicija volontiranja vrlo visoka. Volonteri su zakonom tamo dobro zaštićeni. U Njemačkoj je još 1964. godine donesen Zakon koji promovira dobrovoljan društveni rad. Ja to mogu i potvrditi svojim osobnim iskustvom. Bila sam ove godine Rostocku gdje se na sjeveru Njemačke održava jedna vrlo poznata regata starih jedrenjaka i sajam gdje u tjedan dana prođe 2 milijuna turista i gdje cijeli sajam iznesu volonteri na svojim leđima. Ako krenemo od toga da je u Velikoj Britaniji tradicija volontiranja vrlo visoka sa dobrim rezultatima onda mogu s druge strane prilično reći da je možda ovo jedan loš prijepis prijepis krute anglosaksonske verzije zakona za koji smatram da možda nije primjeren Republici Hrvatskoj. Hrvatska ima svoje iskustvo koje treba razvijati i prilagoditi širem društvenom kontekstu. Treba stvarati naravno pozitivnu klimu u razvijanju svijesti. Treba odmalena učiti djecu da budu društveno korisni. Da svaki član neke zajednice mora dati svoj doprinos u razvoju društva kroz formu volontiranja. Zato bi trebalo više pažnje svakako posvetiti edukaciji. No Klub IDS-a ima primjedbe na određene članke i neke prijedloge koji bi, koje bi predlagatelj do drugog čitanja sigurno trebao uzeti u obzir. Ne slažemo se da i u ovom zakonu postoji centralizacija. I jedan oblik decentralizacije sigurno bi bilo da se na razini gradova formiraju volonterski centri gdje bi se upisivali i knjižili volonteri po struci, naobrazbi ili želi što bi htjeli volontirati. A ujedno bi se tada znalo sa kojim kadrovima se raspolaže. Znači volonterski centar bi onda znao što, za što su volonteri zainteresirani. Ka drugo vidimo da su si kroz Zakon za djelovanje nacionalnog odbora za razvoj volonterstva osigurali sredstva za putne i druge materijalne troškove. A što se tiče samih volontera znamo a oni za svoj rad nisu plaćeni, da ne dobivaju naknadu ili honorar, ali smatramo da bi im se trebalo platiti materijalne troškove, odnosno troškove koje volonteri imaju prilikom svog volontiranja, npr. pokrivanje troškova autobusne karte ili karte za vlak, jer bi ti troškovi, ne bi trebali pasti na teret samih volontera. Jer sigurno je dovoljno što oni daju sebe, svoj trud i zalaganje, a ne da još moraju financirati svoje volonterstvo. Kao drugi prijedlog našeg kluba da se u zakon uvrsti je da bi bilo sigurno pozitivno da bi volonteri imali nekakvu svoju identifikacion identifikacijsku knjižicu gdje bi oni ili organizacija mogli evidentirati njihov volonterski rad. Jer mislim da do sada nismo imali dovoljno informacija s kakvim kadrovima raspolažemo. Što se tiče članka 10. mislimo da bi se trebala ugraditi odredba koja definira društveno i neprofitno poduzetništvo, te da se u tom slučaju prihod ne smatra kao profit već sredstvo za sufinanciranje, odnosno samo financiranje raznih programa. U članku 18. postupak imenovanja članova Nacionalnog Odbora za razvoj volonterizma od strane Vlade mislimo da nije dobro da se oni imenuju, odnosno da se na direktan način biranja, nego kroz transparentan proces i predlaganje od strane uključenih društvenih sudionika u cijelom procesu, nalik na izbor članova za Savjet za razvoj civilnog društva. U članku 14. treba se regulirati oslobađanja od poreza na navedene troškove za volontere ili organizatore volontiranja, odnosno da se priznaju kao materijalni trošak poslovanja. A kako bi što više mladih uključili u volontiranje mi u IDS-u predlažemo odredbu kojom kojom bi volonteri dobivali nekakve beneficije u vidu nekakvih dodatnih npr. bodova za upis u naš formalni obrazovni sustav. I da zaključim, evo, mi ćemo podržati ovaj prijedlog u prvom čitanju. Nadam se da će predlagač usvojiti prijedloge koji su ovdje izneseni. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HDZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite.

da konačno dobije volontiranje pravni okvir. Naime, u Republici Hrvatskoj do sad nije postojao jasan pravni okvir kojim je sustavnu uređeno pitanje volontiranja, već su se pojedine volonterske aktivnosti uređene su nizom odvojenih zakon, primjerice Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o Hrvatskom crvenom križu i drugim. Stoga bi ovom prigodom valjalo također ponoviti upravo i zahvaliti volonterima koji su sa velikim odricanjem, sa ljubavlju i jednom nesigurnošću obavljali jedan društveno koristan posao u svakom segmentu našeg hrvatskog društva. Posebno mi je drago što je u uvodnom prijedlogu ovog zakona naglašena i usporedna slika, prikaz, kako su to riješile pojedine zemlje u Europi tako da konačno jedan put preuzmemo način izrade prijedloga zakona kako su to neke druge zemlje riješile koje su slične nama, ali naravno ne doslovno prepisujući pojedine odredbe već ih preslikavajući na naše hrvatsko društvo. Važno je istaknuti doista ono što je Ujedinjeno Kraljevstvo ili Njemačka što su napravili '64., kao što to je kasnije su sve druge europske zemlje napravile i u Španjolskoj, Portugalu, Brazilu, Francuskoj i što je začuđujuće da je Sjedinjenje Američke Države su to napravile tek '97. odnosno 2001. Valja istaknuti također da postoji značajna razlika između stanja u praksi Ovim prijedlogom zakona na jedan ja bih rekao ediskretan način sve više se razmišlja i o ulogama jedinica lokalne i područne samouprave upravo u dijelu u kojem se određuju tijela nadležna za primjenu ovog zakona. Vjerujem da će to da će to biti pravilo i da se neće moći izbjeći uključivati prevažnost jedinica lokalne i područne samouprave u svaki segment ne samo ovog zakona već i drugim kako bi jedan siguran korak decentralizacije i podizanja odgovornosti općina, gradova i županije bilo i zakonski određeno. Posebno se to naglašava u članku 18. i to članku 4. gdje se kaže, odnosno da će se između ostalih od tri nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom te razvojem civilnog društva imenovati i to dva na prijedlog organiziranja, organizacija civilnog društva, jedan na prijedlog jedinica, tijela tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ohrabrujemo predlagatelja da i u daljnjim koracima razradi doista važnu ulogu koje jedinice lokalne i područne samouprave imaju i u ovom segmentu hrvatskog zakonodavstva. Važno je istaknuti upravo nomotehnički pristup koji je sa jednom sigurnošću, logikom i odredbama vrlo dobre solidne pravne okvire stavio u ovom Zakonu o volonterstvu, jer se razrađuju osnovni pojmovi od kojih smo samo do sada mogli u praksi razumjeti što je to. Da su to doista temeljna načela volontira, koji su uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, koji su uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, supsidijarna primjena Zakona o obveznim odnosima, naravno donošenja etičkog kodeksa kao što imaju i druge udruge druge udruge primjer kodeks odvjetničke etike, primjer liječničke etike, da se konačno može vrlo lako i pouzdano provjeravati da li doista i ovaj dio o volonterstvu ima sve one pretpostavke kako bi se moglo sa lakoćom i sigurnošću obavljati volontiranje. Naravno da bitna razlika koju se i ovdje raščlanjuje i čini jest koji su to, koja koja je to vrst volontiranja kad volontira primjerice sudački prislušnik na sudu kad mu se to ne plaća temeljem Zakona o radu i ovaj ovaj način volontiranja koji predviđa i ovaj zakon. Bitna razlika je vrlo detaljno napravljena tako da nikakve dvojbe nema u primjeni ovoga propisa. Ističe se načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja, posebno zaštita korisnika volontiranja i načelo zabrane i iskorištavanje volontera jer se ne smije dogoditi niti iskorištavati volonteri u svrhu stjecanja ili povećavanja profita. Konačno treba staviti na prvom mjestu da doista nije svaki rad radi nagrade, radi plaće nego da doista postoji potreba da čovjek kad može, pomaže drugima i da to pomaganje ima doista jedan pravni okvir kako ne bi upali u jednu zabludu voluntarističkih odnosa među važnim segmentima našeg društva. Dotaknulo se načelo i zaštite maloljetnih volontera. Istaknulo se doista da se oni mogu baviti aktivnostima koje su primjerene njihovoj dobi, fizičkom, psihičkom spremom što njihovi zakonski zastupnici o tome govore, na kojem su stupnju moralnog razvoja konačno i moral se ugrađuje u ovaj zakon što mora se istaknuti do sada i u nekim drugim zakonima gdje ga je trebalo uvesti nije ga se uvodilo jer ipak običajno pravo koje se opredmećuje i u moralu, valja ugrađivati i u ove važne zakone. Također se u članku 12. ističe da u smislu ovog zakona volontirati ne bi smjela osoba mlađa od 15 godina i to isključivo iz razloga da se može i takav ugovor zaključiti o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika, oca ili majke, odnosno već prema tome tko se skrbi za to maloljetno biće. Važno načelo, ne zbog toga manje važno od ovih ostalih i jest načelo besplatnosti volontiranja, jer se ne može uvjetovati nikakvim ispunjenjem neke druge činidbe, protučinidbe kako bi se doista dala nagrada za taj učinjeni trud posebno posebno u pogledu da se ne može sa takvom vrstom volontiranja stjecati imovina, novčana nagrada i koristi. Raščlanjeno je i imovina, i novčana nagrada i koristi u najširem smislu te riječi kako bi u tumačenju bilo što manje dvojbi. Nomotehnički, precizan, uredan prijedlog zakona koji obzirom da je ovo prvo čitanje vjerujem da će koristiti i sugestije rečenih u raspravama klubova, ali i pojedinačnim raspravama kako bi se napetosti u pogledu brzine mogao donijeti jedan pravi dobar temeljni zakon. Načelo dobrovoljnosti i solidarnosti da se to obavlja obavlja usluge slobodnom voljom, da nema razloga da se i načelo transnacionalnosti volontiranja ne primijeni i u našem zakonodavstvu, posebno državljani Republike Hrvatske koji volontiraju u drugim državama imaju sva prava i obveze predviđene ovim zakonom i preuzetim međunarodnim obvezama i obratno, stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama ovog zakona tako da se i u ovom zakonu u zakonskoj odredbi spominje Zakon o azilu, Zakon o strancima, konačno kako bi pravni sustav bio ispunjen sa svakim segmentom. Naravno ono što je uvijek važno jeste koja su to tijela nadležna za primjenu zakona, kakve su mogućnosti upravnog nadzora, inspekcijskog nadzora, to je važno iz posebnog razloga jer često nam se zna dogoditi da imamo izvrsne zakonske, zakone, zakonske odredbe a nedostaju upravo one važne poluge kako bi se ti zakoni primjenjivali i izvršavali, stoga u članku 29. vrlo jasno se govori da upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona obavlja mjerodavno ministarstvo i treba imati jednu logiku od ministarstva pa na niže, kako to i razraditi. No, nije se ostalo na tome već se kaže, inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona pojedinačnim aktima, uvjetima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode inspekcije središnjeg tijela državne uprave … /Ne razumije se./ … mjerodavnost i sukladno posebnim propisima. Stoga obzirom na važnost ovog zakona ne bi se smjelo čekati na provedbene odredbe koje su i člankom istini za volju, vrlo precizno navedene gdje kaže da se u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona imenuju članovi odbora, da se nakon toga u roku tri mjeseca saziva odbor na prvu sjednicu, dakle dovoljno vremena da se ozbiljno tome pristupi, da se sve to složi kako bi se doista moglo i daljnji rokovi koji se odnose donijeti u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona i naravno razrađuje se što bi na prvoj sjednici trebalo napraviti, poslovnik o radu i da se taj pravilnik iz članka koji je već rečen u članku 26. donosi u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Treba čim prije to dovesti, provedbene odredbe, čim prije složiti upravna tijela, dapače i tijela nadležna za primjenu ovog Zakona kako bi se moglo sa sigurnošću kazati, donijeli smo jedan zakon koji je nužno potreban. Do sad nije postojao pravni okvir za volontiranje, ali ga treba napraviti onako kao što to zahtijeva vrijeme u kojem živimo, 21. stoljeće. Stoga još jedanput ističem važnost ovog Prijedloga i pohvalu predlagateljima koji su sa dovoljno truda i proučavanjem poredbenih zakona, usporednih propisa u Europi napravili ono što treba. Moderan, siguran, logičan i na zakonu, odnosno Ustavu utemeljen Prijedlog zakona. Hvala. Za klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke poduprijet će ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju, a u pripremi za raspravu o njemu poslužili smo se i nekoliko stavova koje su proizvele različite organizacije, udruge i zajednice koje se do sad i jesu bavile volontiranjem i promicanjem volonterskog rada u Hrvatskoj. Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce" imao je jedan i okrugli stol na tu temu i s tog okruglog stola poslano je otprilike 5 poruka, 5 prijedloga kako u Hrvatskoj i što bi trebalo napraviti u smislu volonterskog rada. Prvo smatraju da je pitanje promoviranja volonterskog rada od izuzetnog značaja jer samo zakonska regulativa stvara pravni okvir, ali da je u Hrvatskoj problem da ta tema nije dovoljno bila prisutna u promicanju. Drugo, smatraju da je potrebno izraditi bazu volontera, dakle zainteresiranih građana, a to će se kasnije pokazati izuzetno značajnim, kako i bazu tvrtki, ustanova, službi i drugih tijela i organizacija koje imaju želju da se uključe i koriste rad volontera. Četvrto, da je volonterski doprinos u razvoju društvene odgovornosti, treba razvijati od dječje dobi, uključivanje volonterskih akcija barem dva puta godišnje u osnovne i srednje škole. I završno, volonterski angažman uvesti kao ponuđeni dio srednjoškolskog i fakultetskog školovanja i što bi dovelo do toga da bi u Hrvatskoj po uzoru na mnoge europske zemlje taj volonterski doprinos pojedinca bio od strane društva vrednovan dodatnim kreditima, odnosno bodovima koji bi se mogli koristiti primjerice kroz upise u obrazovni sustav ili na drugi način. Prema istraživanju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj svega 5% građana u Hrvatskoj do sad bavilo se takvom vrstom aktivnošću dok je Institut "Ivo Pilar" došao do podataka oko 10%. Dakle, negdje između 5 i 10% građana u Hrvatskoj do sad se na različite oblike ili načine uključivalo u volonterski rad. Samo usporedbe radi, u Europi, odnosno Americi u dobi tinejdžerstva u prosjeku po jednom mladom čovjeku volontiranje je negdje oko 3 i po sata tjedno. Vijeće Europe u svojoj preporuci iz 2001. također državama preporuča da se odstrane sve zakonske prepreke za takvu vrst društvene aktivnosti pojedinaca, da se osigura legalan status volontera i da se njima ponudi adekvatna društvena zaštita, posebice stimuliranje volonterskog rada osjetljivim skupinama građana kao što su invalidi, migranti, stariji i starije osobe. Isto tako u toj preporuci Vijeće Europe upućuje i na to da svi dijelovi vlasti, dakle od središnje države, lokalne i regionalne samouprave moraju financijski potpomagati takvu vrstu aktivnosti. mislim da veliki dio predloženog Zakona ide u tom smjeru, ali ima neke stvari za koje smatram da bi predlagatelju dobro bilo u prvom čitanju dati na ponovno iščitavanje i tražiti rješenja koja će otkloniti moguće dvojbe, različito tumačenje pojedinih propisa, a posebice u onom dijelu popravaka društvenog vrednovanja, da ne kažem nagrađivanja tih volontera. Dakako, pod navodnike jer radi se o materijalnom nagrađivanju. Članak 6. mislim da bi trebalo jasnije definirati poslove koje volonter može obavljati. Npr., za turističku zajednicu, državna tijela i tijela jedinica lokalne ili područne samouprave. Naime, ti poslovi bi trebali biti vezani uz neprofitne projekte budući da se volontiranje shvaća kao obavljanje dužnosti ili pružanje usluga za opće dobro i razvoj zajednice. Dakle, sama definicija tih poslova u postojećem Prijedlogu članka 6. može se različito tumačiti i smatram da bi trebalo malo jasnije formulaciju upotrebljavati. Članak 11. govori o maloljetnim građanima Hrvatske koji se uključuju u volontiranje, naročito ako idu na takvu vrst aktivnosti u inozemstvo gdje je potrebna pratnja zakonskog zastupnika ili zastupnice. E sad, ova riječ "pratnja" može se tumačiti fizička pratnja. Dakle, da zakonski zastupnik fizički mora biti prisutan uz volontera u inozemstvu organizacije postavljaju pitanje da li bi bilo dobro i razmišljati o mogućnosti da umjesto pratnje zakonskog zastupnika se dodaje i mogućnost da bude upotrebljen izraz ili pak organizatora volontiranja jer osoba u inozemstvo iz Hrvatske može ići volontirati u organizaciji, primjerice, Crvenog križa, Saveza izviđača ili nekih drugih organizacija koje u Hrvatskoj jesu osnovane i registrirane kao dio NGO-a i koje provode dio svojih aktivnosti i u inozemstvu. I vele da nije potrebno i nužno da malodobnu osobu staru 17 ili nepunih 18 godina roditelj mora tada pratiti u inozemstvo da bi on mogao volontirati u inozemstvu. I mislim da bi to bio pomak u dobroj regulativi u zakonu. Članak 12. govori o osobama mlađim od 15 godina i da je njima dozvoljeno volontiranje u sklopu odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi i pravnih osoba koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost uz suglasnost nadležnog tijela. Ovakva formulacija recimo onemogućuje osobu mlađu od 15 godina da volontira u Crvenom križu jer Crveni križ nije ništa od ovoga što je navedeno. mlađi od 15 godina u osnovnoškolskom sustavu i najveći dio aktivnosti mogu provoditi primjerice kroz "Crveni križ" pa bi i predložio da taj članak 12. također dobije doradu na način da se ovdje priključe i one organizacije osim odgojno-obrazovnih ustanova i socijalne skrbi koje se bave i humanitarnom aktivnošću. Članak 18. regulira uspostavu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, međutim smatram da je rješenje oko njegovog imenovanja nisu dobra niti jasna da u pripremi i obradi i imenovanju takvog Nacionalnog odbora može biti niz problema i ovdje predlažemo da umjesto imenovanja Vlade ide sistemom javnih poziva u onom dijelu sastavu koji dolazi iz civilnog sektora. Članak 26. propisuje obavezu podnašanja godišnjih izvještaja, onih koji imaju volontere. Naime, ja se bojim da će ovakva regulativa u članku 26. stvarati ponovnu ponovnu količinu administrativnih popunjavanja različitih upitnika, obrazaca i izvještaja i da umjesto toga bi trebali ići i koristiti pozitivna iskustva onih zemalja koje su išle na volonterske knjižice ili indekse, knjižice i da volonteri jesu ti koji imaju obavezu izvještavanja Nacionalnog odbora svojim aktivnosti, ako je to nužno, ali da posjedovanje takve jedne volonterske iskaznice omogućava ono što sad predlažem da u propisima i zakonima koje prate ovo vrh djelatnosti volonteri budu društveno vrednovani, pod navodnike "nagrađivani" i da im se društvo odužuje na taj način što su veliki dio svog vremena posvetili volonterskim radom. I završavam sa sljedećim prijedlogom, provedbeni propisi sukladno ovim Zakonom trebali biti donijeti u roku 3 mjeseca. Razmislite ponovno u zakone uvodimo kratke rokove, nakon 3 mjeseca postavit ćemo pitanje zašto nešto nije napravljeno, onda Vlada obično odgovara utvrdili smo si prekratke rokove. rokove. Realno 3 mjeseca zaista jeste prekratki rok i predlažem vam da u drugom čitanju idete barem na 6 mjeseci kako ne bi bili u situaciji da Sabor i Vlada krše svoje zakone koje su donijeli samo zbog toga što unaprijed znamo da utvrđujemo prekratke rokove. ponovno iščitavanje ovih odredba koje sam naveo i njihovim popravkom mislim da bi u drugom čitanju zakon bio kvalitetniji. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite.

Klub zastupnika Hrvatsko socijalno liberalne stranke pozdravlja ovaj Zakon. Smatramo da je bilo krajnje vrijeme da se krene s donošenjem pravne regulative koja će i zakonski urediti aktivnost volontiranja. Dosadašnji razvoj volonterstva najviše je ometalo nepostojanje takove zakonske regulative. Nadamo se da će ove godine 5. prosinac koji je inače Međunarodni dan volontera biti i posljednji dan bez Zakona o volonterstvu. Djelovanje za javnu dobrobit nedovoljno je zastupljeno i razrađeno u postojećoj pravnoj regulativi. Naime, u Hrvatskoj su posebnim zakonima regulirane tek pojedine volonterske aktivnosti poput vatrogastva, "Crvenog križa" i pružanje humanitarne pomoći. Civilno društvo u Hrvatskoj na žalost ima krhku tradiciju. Vjerojatno bi nam i tranzicija bila drugačija da smo imali, recimo društvo u Hrvatskoj posebice tamo u 70-tim, 80-tim godina bila jače ukorijenjeno. U samom početku ratnog razdoblja u Hrvatskoj prvenstveno se razvijalo djelovanje humanitarnih i mirovnih organizacija što svakako ukazuje na razvoj solidarnosti među građanima Republike Hrvatske, a razvoj aktivnosti volontiranja svakako je išao i u prilog i u razvoj civilnoga društva koji svakako predstavlja sol svake demokracije. Međutim, ne znam koliko je taj normativni optimizam dobar. Doduše bilo bi smiješno misliti da će samo postojanje Zakona o volonterstvu da predmnijeva i rješavanje problema koji su vezani uz taj oblik rada. Ljudi u Hrvatskoj na žalost neće u većem broju volontirati ako se donese Zakon o volonterstvu. Njih je prije svega potrebno bolje informirati i poticati na volontiranje i društveno koristan rad te svijest o tome graditi već unutar obitelji i tijekom školovanja. Vlada treba uputiti u vrijednosti volonterskoga rada. Pozitivno stajalište prema volontiranju ima ozbiljnih problema u …/Govornik se ne razumije./… samog volontiranja. Danas u Hrvatskoj neka istraživanja kažu da volontira manje od 5% građana, neki kažu 10, sad manje-više to nije bitno, ali svakako da je to u odnosu na razvijenije demokratske zemlje malo. Meni ostaje upravo u sjećanju za vrijeme rata, vjerojatno kao i vi mnogi smo putovali po Europi i moram priznati bio sam ugodno iznenađen, ali i postiđen kada sam vidio kako jedan prosječni Nizozemac koji dođe kući u 5 sati ostavlja stvari i ide s vama, ide skupljati pomoć za u ono vrijeme Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i to doista radi bez ikakove želje da na bilo koji način bude nagrađen osim što je sam svjestan i pošto postoji svijest da postoje ljudi kojima je taj njegov rad i njegova pomoć potrebna. Znači potrebno je izgraditi strukturu koja će omogućiti veću uključenost svih zainteresiranih građana u različite inicijative za dobrobit zajednice u kojima žive, a broj volonterskih inicijativa i projekata koji promiču volonterstvo, posebice u lokalnim zajednicama nisu na zavidnom nivou. Prije svega mislim na rad sa djecom i mladima, pomoć hendikepiranima i osobama sa invaliditetom, pomoć starim i nemoćnima i one pomoći koje se tiču zaštite okoliša, životinja i Među ljudima je uređeno mišljenje da je rješenje poteškoće i problema s kojima se suočavaju vezano isključivo za rad i odluke ljudi visokih državnih institucija. To je ta pogrešna percepcija koju svakako bi trebalo promijeniti i upravo na pravi način organizirati činjenicu da će neko svoje slobodno vrijeme angažirati i na taj način dati jedan znatniji društveni ekonomski doprinos i u svojoj lokalnoj sredini u kojoj djeluje. kroz volontiranje građani mogu širiti utjecaj i sposobnost organizacije za civilno društvo. Istodobno volonteri imaju priliku razviti svoje vlastite vještine. Razina volontiranja svakako ovisi o brojnim faktorima poput ekonomske i političke situacije, stupnja razvoja trećega sektora, kulturi volonterstva i tržištu rada. Iskustvo europskih zemalja pokazuje da je za takve primjere zakonski okvir i više nego bitan. Jedan od velikih problema civilnoga društva u Hrvatskoj jest što je većina organizacija vezana uz četiri najveća grada, se ne razumije./… sustav vlasti preslika na žalost i na civilno društvo. Velike razlike u standardu građana između regija odgovaraju i stupnju razvoja civilnoga društva u tim regijama. Vjerujemo da bi volontiranje u državnim institucijama, a da se pritom ne predmnijeva pripravnički besplatan staž pridonijelo demistifikaciji politike i veće uključenosti civilnoga društva u politiku. S obzirom na to da se ovim zakonom uspostavljaju odnosi rada u udrugama potrebno je spriječiti zlouporabe koje mogu nastati djelovanjem fantomskih ili nekakvih udruga. Dakle, pravni status udruge mora biti do posvema čist. Podaci govore da trenutno u nas postoji negdje oko 28 tisuća registriranih udruga. Mislimo da one udruge koje su izgubile formalne uvjete postojanja treba izbrisati iz registra jer onda lako se može dogoditi da se volonterski rad zlouporabljava kroz neku od udruga koje godinama ne funkcioniraju, koje nisu održale svoje skupštine niti predale završne račune i praktično se ne zna tko je odgovorna osoba u tim udrugama. Ja mogu samo reći da sam i kao dugogodišnji građanin grada Osijeka se upravo suočavao s tim problemom da je veliki broj doista udruga u gradu koji je bio registriran eto preko 600, 700, da su zapravo bile fantomske i onda jednostavno vam je bilo, trebali ste honorirati, poticati programe a nikako ne samo etiketu da neka udruga sama po sebi postoji. Različite institucije imaju različite percepcije volonterskih aktivnosti. Pod volonterskim aktivnostima smatra se i one koje ne predstavljaju oblik volonterskoga rada kao npr: pripravnički rad ili civilno služenje vojnoga roka. To prije svega govori o nedovoljnoj informiranosti o pojmu volonterstva iako je opća kažem percepcija volonterstva u nas pozitivna. Stoga bi trebalo razmisliti evo to je naš prijedlog kluba, o uvođenju novog termina za ovaj oblik volontiranja jer ćemo stupanjem na snagu ovoga zakona dobiti dva potpuno različita oblika volontiranja. Onaj po Zakonu o radu koji mogu birati osobe koje za svoj rad trebaju pravosudni odnosno stručni ispit kao što su pravnici, liječnici, farmaceuti i slično i, volontiranje subotom po zakonu koje se obavlja u potpuno druge odnosno opće svrhe. Imati dva pravna instituta s jednim terminom nije dobro rješenje. Sam naziv zakona trebao bi nedvojbeno govoriti kako se radi o volontiranju u opće svrhe a tako bi se izbjegla mogućnost zabune pa i zlouporabe gdje bi poslodavci kako se ovdje radi o specifičnoj vrsti volontiranja u korist zajednice a ne u korist poslodavca iako doduše moramo reći da volontiranje je moguće i u profitnom sektoru ali svakako ne rješava se kroz ovaj zakon. Volontiranje je uistinu dobrovoljno ulaganje osobnoga vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge usluge ili za opću dobrobit kako to stoji u članku 3. ovoga zakona a korisnost takvoga rada je dvostruka kako za volontera tako i za zajednicu u kojoj djeluje. Svakako se trebaju štititi maloljetni volonteri. Dobro je nadalje što se zakonom i regulira nagrađivanje onih koji su spremni na volontiranje jer to predstavlja oblik poticanja volontiranja. Mi u klubu smatramo da je članak 21. u kojem stoji da se ugovor o volontiranju može zaključiti i u usmenom i u pismenom obliku nije precizno definiran. Jasno nam je ovo što bi trebalo značiti u pisanom obliku ali kakav bi to bio ugovor koji je zaključen samo usmenim dogovorom. Ta je formulacija upitna jer smatra preduvjet za nesporazum i mogućnost zlouporabe rada volontera. Što će se dogoditi ako se javi potreba za pokretanjem recimo pravnoga spora? Tu postoje neke nepravilnosti. Riječ volontera bojimo se da najvjerojatnije neće biti uvažavana. za kraj najvažnije klub zastupnika podržava ovaj Prijedlog zakona o volonterstvu uz izrečene primjedbe za koje se nadamo da će do drugog čitanja biti i razmotrene i nadamo se i prihvaćene. Donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska tako će poslati jednu jasnu poruku da je volontiranje društveno prepoznato kao aktivnost od posebnog značaja i interesa za sve nas. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mi u klubu HSS-a ćemo podržati u svakom slučaju prijedlog ovog zakona. Međutim, htjeli bi da se i razmotre neke druge mogućnosti koje se i indirektno odnose na ovaj zakon. Pri tome u svakom slučaju smatramo da se volontiranjem u smislu ovog zakona ne smatraju izvršavanje posebnih obveza sukladno sudskim odlukama i presudama. Međutim, vjerojatno bi se mogli malo posvetiti i kroz ovaj zakon takvim slučajevima jer imamo neke nelogičnosti koje nam se događaju u našem civilnom društvu. Tu prije svega mislim na jednu činjenicu kad je netko osuđen prekršajno na dobrovoljni rad nakon npr. saobraćajne nesreće a tih slučajeva imamo poprilično često u zadnje vrijeme koliko sam ja informiran čak, trećina kazni se odnosi na obavezu obavljanja dobrovoljnog rada negdje u civilnom društvu ali iza toga nemamo provedbeni pravilnik, tako da mi to uopće ne možemo provoditi. I za one koji bi na taj način i mogli direktno postati volonteri ukoliko to i žele raditi ne postoji mogućnost jer nemamo podzakonski akt koji bi ih nakon presude prekršajnog suca omogućio to kažnjenom sudioniku u saobraćaju. Ja mislim da je to potpuno nelogično i da bi tu trebalo intervenirati i naročito da bi se trebala pronaći veza između Prijedloga zakona o volonterstvu i ovih slučajeva o kojima govorim. Drugi primjer je služenje civilnog roka gdje ja smatram da je to moguće provesti kroz neki oblik volonterstva ali u slučaju da drugačije to reguliramo. Koliko ja znam MORH uopće u svojim pravilima poslovanja nema regulirano civilno služenje vojnog roka, tako da ti ljudi koji se odlučuju umjesto oružja raditi nešto drugo su prepušteni sami sebi. Pronalaze si posao, obavljaju ga kako najbolje znaju a vjerojatno bi bilo logično i bilo bi potrebno da im omogućimo kako volontiraju u skladu sa svojim sposobnostima i da društvu daju najkvalitetniji učinak zahvaljujući ovoj odluci za koju su se i odlučili. imamo nekoliko područja gdje bi mogli dodatno angažirati volonterstvo. Ne posvećujemo im pažnju a niti zapravo to možemo jer nije regulirano zakonom a nemamo niti potrebne pravilnike. interesantno područje je također i ono koje se događa na Zavodu za nezaposlene. Ja sam često puta razgovarao sa tim ljudima koji čekaju posao i koji primaju naknadu i na neki način "ih peče savjest" što ništa ne rade i htjeli bi volontirati ali ni tu ne postoji nikakva mogućnost jer nemamo to normirano a nemamo niti uopće moguće da se uključi pojedinac. Organizacijske strukture za to ne postoje. U ovom zakonu je predviđeno za njegovu realizaciju 75 tisuća kuna što u svakom slučaju ne može biti dovoljno niti za ovakav Prijedlog zakona o volonterstvu a pogotovo ako želimo malo razgovarati na ovaj način kako ja to govorim da ga i modificiramo, da tražimo jednu drugačiju ulogu države. Države koja bi trebala izraditi sve normativne podloge za obavljanje volonterstva ali koja bi trebala i to volonterstvo i organizirati. da je tu uloga države značajna i zbog toga naglašavam da pokušamo ne samo osnovati fond ili zakladu za volontiranje nego da im omogućimo i mi ovdje kroz donašanje potrebnih izmjena zakona ali jednako tako i ministarstvima kroz promjene pravilnika gdje to treba da omogućimo ljudima koji bi zbilja htjeli volontirati nakon saobraćajnih kazni, nakon odluke da idu na civilno služenje vojnog roka, nakon primanja naknade na zavodu za nezaposlene da im to i omogućimo. Mislim da ne postoje nikakve pravne prepreke, mislim da postoji potreba za time i na ovaj način ćemo imati još kvalitetnije organizirano volonterstvo u Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,34 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset

Gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege! Evidentno je da sustav volonterstva u Republici Hrvatskoj nije dovoljno razvijen. Volontiranje je moguće putem nevladinih organizacija i različitih humanitarnih ustanova, no ne postoji tradicija ili izgrađena svijest građana o potrebama volontiranja niti je do sada postojala pravna regulativa. Općenita percepcija volontera i volonterstva je većinom pozitivna, no problem je u različitom shvaćanju volonterstva te kontradiktornosti koje iz tog proizlaze što upućuje na nedovoljnu informiranost o pojmu volonterstva. Zbog toga smatram da bi ovaj zakon trebao biti temeljni dokument na osnovu kojega će se u našem društvu poticati volonterska djelatnost posebice među mladima što bi imalo pozitivan utjecaj na razvoj njihove ličnosti u smislu senzibilizacije prema potrebama društva u cjelini odnosno prema onima koji pomoć drugih trebaju. Prema rezultatima istraživanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva provedenim na temu volontiranja objavljenim u prosincu 2005. godine samo 5% hrvatskih građana volontira dok više od polovice ispitanih uopće ni ne razmišlja o tome. Koliko smo aktivni u ovom području dovoljno govori podatak dobiven istim istraživanjem da je najčešći oblik humanitarne aktivnosti hrvatske javnosti još uvijek odaziv na humanitarne akcije putem telefona ili donacija u vidu stvari, materijalnih stvari. Hrvatsko društvo obilježava svojevrsna anemija, napuštene su vrijednosti socijalističkog poretka a oko svih liberalno-demokratskih vrijednosti još nije uspostavljen opće-društveni konsenzus tako da građanima još nije posve jasno koje su to nove društveno poželjne vrijednosti. Rijetko se sreću stalno angažirani volonteri u nekim društvenim djelatnostima i aktivnostima. Djelatnost volontera se uglavnom svodi na kampanjski angažman u pojedinim jače naglašenim aktivnostima društva u slučajevima elementarnih nepogoda, ratnih stanja, velikih sportskih priredbi i slično. S obzirom da dolazim iz područja sporta želim reći da se doslovno niti jedna sportska manifestacija ne može provesti bez angažiranja volontera. Samo da navedem dva ovogodišnja primjera iz Rijeke. Priredbe Jadranskog slaloma i Europskog prvenstva u triatlonu mobilizirale su svaka između 250 i 350 volontera različite dobne strukture. Atmosfera među volonterima bila je izvrsna i nikome od njih ništa nije bilo teško od ustajanja u tri sada ujutro do cjelodnevnog dežurstva na ljetnom suncu. Priskakanje u pomoć susjedu bila je normalna stvar i to je ono što ostaje kao trajna vrijednost. Svaki od tih volontera spreman je po potrebi uskočiti gdje treba i kad treba i koliko treba, naravno u skladu sa svojim svakodnevnim obavezama što je posebno značajno u populaciji mladih od petnaest do dvadeset i tri godine. Ovdje želim istaknuti veliki interes za uključivanje u aktivnosti oko provođenja natjecanja i djece mlađe od petnaest godina, pa eto možda kao ideja za pripremu konačnog prijedloga za drugo čitanje ovog zakona da se njima dade mogućnost sudjelovanja, jasno na aktivnostima i zadacima primjerenih njihovoj dobi i sposobnostima. Sjetimo se samo skupljača lopti u tenisu ili nogometu koji zapravo mjesecima unaprijed žive za te priredbe gdje će oni imati tako za njih važnu ulogu. Do sada je volonterski rad bio donekle reguliran u okviru Zakona o radu i Zakona o obveznim odnosima što naravno ne odgovara stvarnim potrebama ovog sektora gdje je važno razlikovati ovu mogućnost neplaćenog stručnog osposobljavanja od volontiranja u smislu ovog zakona. Nerealno je očekivati da bi se donošenjem ovog zakona motiviralo veći broj ljudi na volontiranje, ali jedino što je sigurno to je da će osigurati jasnoću oko same uloge volontera. No, potrebno je pripaziti da se prevelikim formalizmom ne uništi sam duh volonterstva. Nadalje, ovaj zakona bi trebao biti okosnica suradnje između državnih institucija i organizatora volontiranja jer je takva suradnja potrebna ponajprije s ciljem razvijanja novih inicijativa, programa i načina financiranja programa. što je ovaj zakon važan kao sredstvo sprječavanja angažmana volontera za plaćene poslove a da netko taj novac spremi u vlastiti džep, dakle kao prevencija od zloupotrebe volonterstva. Istraživanje Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pokazalo je da postoji potreba za trajnim regrutiranjem volontera i to većinom u socijalnim institucijama. Malo je stalno angažiranih volontera u skrbi o starijim osobama, osobama s posebnim potrebama itd. Slična je situacija recimo u azilima za napuštene životinje. Problem je što institucije koje surađuju s volonterima svoje volontere regrutiraju ponajviše osobnim kontaktom dok sustavna regrutacija volontera još uvijek ne postoji. Pitanje je može li ovaj zakon doprinijeti rješavanju ovog problema. Ja se nadam da da će to zaista tako i biti. Na kraju, nije dovoljno donijeti zakon prema propisima Europske unije i nadati se da će se voluntarizam u Hrvatskoj odjednom dići na nivo kakav je primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu. Više od ovog zakona potrebno će biti donijeti provedene propise kojima će njegove odredbe stvarno zaživjeti, te druge mjere i programe kojima će se pružati stalna podrška razvoju volonterstva pa tako i ja podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala. Replika poštovana zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Pa evo kolegica je iznijela jednu konstataciju da je volontera malo starijih … /Govornica se ne razumije./ … kada je u pitanju skrb o starijim osobama ili osobama sa invaliditetom i ja se doista slažem s tim. To primjećujem i u svojoj sredini da ustvari brigu većinom o takvim osobama preuzimaju ili preko ovoga sustava pomoći u kući koji su plaćeni, da svakako trebamo razvijati volonterstvo. I ovdje kod nas je iznosi se podatak da je angažirano 5 do 10% stanovništva. Svakako trebamo raditi na tome da taj broj bude, bude puno veći. Da se razvija jednostavno kultura volontiranja i, od najranije dobi. I svakako da je dobro da ovaj Zakon ipak regulira neka pitanja i daje ustvari jednu važnost, važnost volontiranju i ja osobito cijenim i poštujem volontere svih vrsta od onih najmlađih do onih najstarijih koji zaista svoje vrijeme poklanjanju dobrovoljno i bez naknade i svakako da ovdje treba razgraničiti volontiranje, ovo koje je bilo posebno u zdravstvu recimo od ovoga volontiranja koje u biti nemaju, nemaju ništa zajedničkoga. Hvala. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Pa evo ja se u biti mogu složiti s kolegicom Lelić. Pa ja sam već i u svojoj raspravi zapravo naglasila da se uglavnom kod nas djelatnost volontera svodi na jedan kampanjski rad i uglavnom na angažman u pojedinim situacijama koje nastaju u određenim jače naglašenim aktivnostima i da je zaista veliki, veliki nedostatak i manjak volontera upravo u ovim socijalnim institucijama i tu možda ovaj zakon doista može biti jedna, jedan, jedna pokretačka snaga da se i na taj način permanentno vrši regrutacija volontera specijalno u tim institucijama koje imaju svakodnevnu potrebu za njihovim angažmanom. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja pa evo nepunih 2 tjedna ili točnije nekih 12 dana prije 5. prosinca Međunarodnog dana volontera došli smo u priliku našem Saboru govoriti i o Zakonu o volonterstvu kojega odmah na početku moram reći ja kao i što je rečeno u ime Kluba našega Hrvatske demokratske zajednice podržavam i vrlo sam zadovoljan sa tim da je konačno se postavilo i to pitanje u našim raspravama i u donošenju takvoga zakona jer će predloženim zakonom se osigurati veća zaštita volontera te unijeti reda u volonterski rad. Ovim Zakonom odnosno raspravom današnjom a i kasnijim u drugom čitanju želim prije svega biti jedan od onih koji će na određeni način potaknuti još jače razmišljanje u javnosti oko koristi volontiranja i povećanja zainteresiranosti za volonterski rad obzirom da brojčani pokazatelji odnosno postotak onih koji se prema istraživanjima u Hrvatskoj bave volonterstvom ne može biti ni u kojem slučaju ono brojčano stanje koje će nas zadovoljiti. Volonterizam zapravo nudi alternativu podjeli rada i ograničenoj definiciji osobe uobičajenoj u industrijaliziranom društvu te omogućava prije svega mladim ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući svoje vještine i učeći nove primjenjive i u tržišnom sustavu postojeće veličine. Sudjelovanje ljudi u takvim volonterskim projektima ohrabruje njihovo kasnije uključivanje u slične projekte i uključivanje mladih u lokalne projekte prije svega koji doprinose poboljšanju zajednice, osvještava i osnažuje njihov osjećaj odgovornosti za zajednicu i vrijednosti civilnog društva. Vrlo često ljudi si znaju postavljati pitanje zbog čega je potrebno volontirati i zašto uopće volontirati? ja mislim da u razvijenim državama gdje je to već postalo uobičajeno i gdje je to jedan standard življenja mislim da su ljudi odgovorili na ta pitanja. Pa tako mislim da ljudi volontiraju zato jer stiču svijest o svojim radnim sposobnostima. Mladi ljudi, a i općenito u kasnijim dobima ljudi stiču i radno iskustvo. Ono što je po meni posebno bitno upoznaju nove ljude, proniču vrijednosti društva. Direktno jačaju određene inicijative unutar društva i na neki način zapravo kroz volontiranje potiču i zaštitu ljudskih prava. Mislim da je također bitna činjenica o, govoreći o volontiranju i ta da se mora reći da volontiranjem ljudi pomažu drugim ljudima. Pomažu udrugama, pomažu da opstanu i nastave ustanove određene djelovati na dobrobit zajednice u kojoj oni žive. Jednom riječju mislim da je ono što, trebalo bi ovakvom raspravom i donošenjem ovoga zakona konačno potaknuti u Hrvatskoj to da se shvati da se ljudi koji se bave volontiranjem osjećaju dobro čineći nešto dobro i korisno. I ne samo za sebe nego i za svoju zajednicu a da pri tome nisu vođeni isključivo ciljem povećanja osobne, materijalne koristi. Mislim da je ovakav Zakon priloženi, po prvi puta je osigurana ta pravna zaštita za volontiranje i da je dobro da se ovim Zakonom dolazi do toga da se na određeni način bitno razlikuje volonterski rad koji je reguliran važećim Zakonom o radu i koji predstavlja profesionalni rad i stažiranje za poslodavca od ovog volontiranja koje je dobrovoljan i besplatan rad za to opće dobro. Ne postoji niti jedno društvo koje može i ima novaca platiti svaku društvenu akciju širih razmjera. Volonterski rad je ukratko rečeno poželjan, potreban i prisutan u svim oblicima društvenog života od organiziranja velikih športskih natjecanja, djelovanja u športskim savezima, rada na projektima i programima koji se odnose na sudjelovanje u društveno korisnim aktivnostima. U tom smislu svakako i moja podrška ovom Zakonu u prvom čitanju, a sve eventualne primjedbe kao i određena poboljšanja koja su već bila tijekom rasprave danas izrečena mislim da možemo do drugog čitanja vrlo korektno ispraviti u ovom Zakonu dodati i donijeti u konačnici zakon koji će biti u korist volontera. Hvala lijepa. Hvala. Poštovana zastupnica Lucija Čikeš. Nema je, gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodo iz Vlade, evo danas smo od početka ove rasprave i u ime klubova i evo kolega koji je prvi sada i kolegica Perman raspravljali čuli da je ovaj zakon zaista dobro došao jer volonterstvo jest aktivnost koja se provodi za opće dobro. To je najčešće pomoć u najtežim trenucima čovjekova života. Volontiranjem pomažemo još uvijek imamo takve emocije bližnjem u nevolji i društvu u cjelini. Kao što se i navodi u obrazloženju prijedloga ovog zakona preporukom Vijeća Europe preporuča se državama da definiraju volontiranje na nacionalnoj razini naglašavajući njegove obrazovne aspekte i značajne za društvo. Vijeće Europe donijelo je niz preporuka kojima se promiče transnacionalno volontiranje mladih od 18. do 25. godine života, što je veoma značajno u razvoju mladih i uopće u poimanju rada i obveza prema društvu. Kod nas se organizirano volontiranje provodi kroz djelovanje humanitarnih i dobrovoljnih udruga u okviru najčešće vjerskih, političkih, humanitarnih dobrovoljnih organizacija. Danas smo već čuli i Crvenog križa i Caritasa i Vatrogasnog društva Razvojem civilnog društva u našoj sredini organiziranjem različitih udruga pojavljuju se i različiti volonteri, od prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih djelatnika koji pružaju različite oblike pomoći. Naročito je to vidljivo u udrugama koje se bave pomoći žrtvama nasilja, psihosocijalnoj pomoći djece i mladih, svih oblika nasilja, borbi protiv ovisnosti i sl. Veliku ulogu u volontiranju kao obliku pomoći rada imala je u Domovinskom ratu i poslije rata su cijele skupine volontera koje su pomagale u smještaju prognanih izbjeglih. Bili su često logistika borcima na bojišnici, bile su to tisuće ljudi koji nisu bili prepoznatljivi, nisu bili ponekad ni vidljivi, ali u to vrijeme bez njih se zaista ne bi moglo. Kako se navodi i u obrazloženju u Hrvatskoj su do sada provedena 4 istraživanja koja su vezana uz volontiranje. Iz podataka je vidljivo, već smo danas i čuli, da se broj osoba koji volontiraju kreće između 5 i 10% što što je svakako malo. Još uvijek se volontiranje kod nas prepoznaje samo deklarativno i u nedovoljnoj mjeri kao aktivnost od općeg dobra. No donošenjem Zakona o udrugama iz 2001. povećava se organizirani broj udruga civilnog društva. Svakako da i broj udruga koji govori jel o tome i o ljudima koji rade u udrugama koji svojim aktivnosti mogu doprinijeti opstanku tih udruga, koji se uključuju u rad tih udruga, sve su to uglavnom i u najvećem broju zaista volonteri. Svakako da moramo učiniti mnogo, svi mi, kako bismo senzibilizirali javnost, a naročito mlade, to smo danas već čuli, da se uključe u različite humanitarne udruge. Pomoć starim i nemoćnim osoba. Jer kroz ovaj vid pomoći mogu se riješiti mnogi problemi problemi u sustavu u sredinama upravo u sustavu socijalne skrbi, pomoć starcima, pomoć nemoćnima, razvijanjem mreže volontera može se riješiti ovaj problem. Ne samo financijski nego se on može riješiti više i na i na humanoj osnovi. Mislim da donošenje ovog zakona uredit će i mnoga pitanja. Već smo čuli od pojma tko može biti volonter, tko organizira volontiranje, zašto se volontira, ali i o korisniku volontiranja. Mogućnost volontiranja mlađih od 15. godine, osobe koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti, načelo besplatnosti volontiranja, kao i obveze onoga tko organizira volontiranje. Važno je što se donosi, već smo danas čuli u ime kluba je kolega Peronja rekao taj kodeks volontiranja, važno je da saznamo kakva to osoba može biti volonter. Možda će donošenje ovog zakona riješiti i onaj problem volontiranja Zakona o radu i onemogućiti ustvari zlouporabu tog članka zakona 37. Jedan od važnih pitanja smatra se i odredba da mlađi od 18. godine mogu volontirati, normalno uz određena ograničenja. Naročito važan pozitivan učinak koji kod mladih ljudi razvija osobnost i potiče ih na osobni doprinos i humanitarno djelovanje je upravo to volontiranje. S takvim oblicima rada trebalo bi se već započeto, a tu su se svi složili i prije mene, u osnovnoj školi. Primjer za to imamo i u našoj susjednoj državi, u Sloveniji. Slovenija ima dugu tradiciju volontiranja. Uzajamna pomoć je dio njihove tradicije. Organizirani volonterski rad je isto kroz udruge uglavnom slične udruge kao kod nas Crveni križ, Caritas, neke državne institucije. Ali je zanimljivo što je Sloveniji uveden oblik volontiranja u škole. I to u osnovne i srednje škole. Najbolje je to upravo u ovom slučaju, nekoliko je kolega danas spominjalo to senzibiliziranje javnosti za ovakav oblik pomoći. Srednjoškolci su obvezni na neki oblik volontiranja. U Sloveniji se to smatra u osnovnoj školi dobrom praksom, ali u srednjoj školi je to obveza. Oni volontiraju jedan tjedan u školskoj godini. Dakle kad se zbroji sav rad na koji su oni moraju biti kao srednjoškolci uključeni, imaju jednu takvu obvezu, to je kroz jedan tjedan godišnje. Mislim da su to najčešće poslovi zdravstvene i socijalne zaštite. I u pravo ovo o čemu sam govorila, pomoć starijim osobama. Mislim da bismo i mi trebali u našim programima, u našim školama osmisliti upravo ovakav oblik volontiranja među mladima. Pozdravljam donošenje ovog zakona i pozdravljam što zakon predviđa, a ima i postoji i osnovan je Nacionalni Odbor za razvoj volonterstva koji svakako ima značajnu odluku. On ne samo da mora biti savjetodavno tijelo koje će raditi na promicanju volonterstva. Mislim da to tijelo mora i pratiti provođenje ovog zakona kad on bude donesen. Međutim, mislim da svi zajednički i mi i škola i sve institucije i dalje udruge, a one uglavnom u ovom trenutku i čine kod nas moramo senzibilizirati javnost, moramo ukazivati na to što dobroga društvu donosi volontiranje kao oblik rada.

To je pitanje kvalitete ili koje osobe trebaju se baviti volonterstvom. Mi imamo jednu činjenicu o kojoj se recimo uopće ne vodi računa u zakonu. Između ostaloga političke stranke su također udruge. I pored svojih članova koji mogu biti, također mogu i ponekad angažiraju volontere za obavljanje čitav nit humanitarnih i društveno korisnih poslova od ne znam pružanja pomoći pojedinoj osobi do pružanja pomoći pojedinoj organizaciji i zajednici, to zakon uopće nije regulirao. Drugo, zakon isključuje jedan dio osoba ako su se ogriješile o zakon kaznenim ili prekršajnim djelovanjem ne bi mogli biti volonteri. A mi ne možemo si i ne smijemo si odreći između ostaloga iskustava pojedinih takvih osoba kao što je npr. u zajednicama u borbi protiv ovisnosti ne samo droge nego i alkohola, pušenja itd. gdje izliječeni ovisnici itekako velike koristi daju i ne ne samo svojim volonterskim radom prema ovisnicima nego i svojim iskustvom da se motivacijom motiviraju te iste ovisnike u borbi za to da iz toga izađu. I treću stvar, potpuno se slažem sa kolegicom Roksandić da zapravo nije dovoljno obuhvaćeno pitanje edukacije za društveno korisni i individualno korisni rad putem volonterizma. Ja osobno mislim da bi to trebalo uvesti kao jedan izborni predmet u osnovnu školu do onoga da bi trebalo propisati zakonom da humanitarne posebne organizacije koje imaju velikog iskustva kao što je Crveni križ, kao što je karitativno … /Ne razumije se./ … kao što su gorske službe spašavanja, skauti itd. da im se otvori mogućnost da se kroz edukativni dio mogu baviti edukacijom građana i djece naravno za društveno korisni i volonterski rad i da u tom dijelu mogu imati potporu društvene i lokalne zajednice, između ostaloga mi izdvajanjem dijela sredstava za financiranje takvog edukativnog rada. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala predsjedniče. Pa evo ono što je kolega Arlović rekao, ja kada sam spominjala kodeks ponašanja, ja nisam mislila da mi isključimo osobe poput ljudi koji žive u komunama, koji su izliječeni ili liječeni ovisnici, koji svojim dobrim radom itekako upravo u radu ovih komuna pokazuju da se mogu provoditi neke humanitarne akcije. Ali kada sam spominjala kodeks ponašanja, kodeks volontera mislila sam upravo na ponašanje. Vi možete imati ljude koji se zaista neprimjereno ponašaju naročito u ovoj pomoći ako sam vas dobro razumjela, starim i nemoćnima. Dakle zaista treba postojati nekakav kodeks ponašanja, a složili ste se sa mnom da edukacijom ili ne samo senzibiliziranjem javnosti nego i edukacijom, a ja se zalažem za to za to da počnemo odgajati buduće volontere od pa ja ću možda reći i od vrtića. Znate i u vrtiću se može puno učiniti sa djecom kroz nekakve oblike, kroz radionice da se već tad naviknu pomagati drugima ajmo reći u nevolji ili pomoći u bilo kojoj situaciji. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Štovani gospodine predsjedniče, mislim da je neka dobra kob na dnevni red baš jutros stavila ovaj zakon nakon jučerašnjeg teškog dana. Taj bi zakon trebao biti prototip traženja jedne pozitivne političke atmosfere i suglasja u ovom Visokom domu. Ja bih državni tajniče vama i ministrici uputio komplimente za ideju donošenja ovakvoga zakona. Pitanje je samo da li ga tretiramo kao generički zakon pošto postoji čitav niz zakona koji reguliraju ovu materiju i kako će se taj ako se shvati kao neki generički zakon, uskladiti sa ostalim zakonodavstvom o dobrovoljnom radu, znači o vatrogastvu, Hrvatskom crvenom križu, o humanitarnoj pomoći pa i onim odredbama Zakona o radu koji se tangira ovog zakona. Nešto samo o nazivu zakona. To nije moja ideja. Profesor Krapac je neki dan na Oboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav molio i apelirao da se pokuša pronaći nekakav hrvatski pojam za volonterstvo. Mislim da bi se moglo govoriti o dobrovoljnom radu ili zakonu o dobrovoljstvu, jer taj pojam dobrovoljstva je prisutan već kod Zakona o vatrogastvu i ukorijenjen je u hrvatskoj tradiciji. To je prvi prigovor, mali, sitne naravi. Drugi prigovor zato što smatram da je to za naski jako dobro napravljen zakon, međutim obično kad se radi takvi kompilati zakona onda se zaboravi jedan dio nacionalne tradicije, a Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima izuzetno bogatu zapostavljenu i neartikuliranu volontersku tradiciju ili tradiciju dobrovoljnog rada za drugog čovjeka, za zajednicu, za opće dobro. Kad je Aleksis Detokvil došao u Ameriku, on je počeo istraživati bogatstvo tamošnjeg života i bio je fasciniran kao Francuz upravo spremnošću Amerikanaca koji su došli iz Europe da pomognu svom susjedu da se uključi u različite volonterske organizacije kojih tamo ima na stotine i različite civilne udruge. Na tom predlošku je nastalo čuveno njegovo djelo demokracije u Americi. Međutim mi u Hrvatskoj imamo nekoliko sličnih radova. Fortisova putovanja po Dalmaciji otkrivaju također bogatstvo tog dragovoljnog, dobrovoljnog rada, ali što je još puno važnije za nas, a pogotovo za HNS to je Bičanićeva studija kako radi narod, kako živi narod. Dakle trebalo bi vidjeti koji je to dio korisne hrvatske prošlosti, nju rekonstruirati i pokušati ju uklopiti u ovaj zakon. Ajde ja ću vam kazati, recimo ja dolazim iz jedne tradicionalne sredine, nije pristojno govoriti osobni primjer, ali ću ga spomeniti. Kad je meni umro otac imao sam 2,5 godine onda selo se na tajnom sastanku sastalo i oni su odlučili da nitko u selu više neće peći kruh za svoje potrebe nego su prepustili da moja majka peče kruh za cijelo selo da bi ona mogla imati svaki dan kruh da može preživjeti obitelj. I iz takve tradicije koja se bazira na vrednotama s jedne strane solidarnosti i s druge strane na vrednotama zahvalnosti trebalo bi rekonstruirati tu korisnu hrvatsku prošlost. Ja ću tu spomenuti jednu volonterku o kojoj sam često govorio, to je Ruža Tomašić, volonterka u borbi protiv ovisnosti koja je prepoznata i napokon pokrenila kao praktički neka vrsta samoniklog volontera, jednu društvenu akciju. U Hrvatskoj ima mnoštvo takvih tradicija. Uzmite radne akcije, izgledaju potpuno blesavo iz ove perspektive ako se promatraju kao ideološki koncept. Međutim ako se promatraju kao jedan koncept stvaranja vrednota zajedništva, solidarnosti, društveno aktivnog rada, vrlo će se pozitivno o tome razmišljati. Postoji jedna tradicija sportskog volonterstva, rada u klubovima, druženja. Postoji volonterstvo na drugim područjima. Postoji dakako i nekoliko negativnih primjera koje bi također trebalo regulirati ovim zakonom. Kad se radi o profesionalnom radu da se ne koriste institucije volonterstva. Recimo volontiranje na stažu, na liječničkom stažu. Znači postoje i suprotni primjeri gdje se volonterstvo zlorabi kao institucija i onda se dolazi do eksploatacije profesionalaca. Imate slične pojave i kod odvjetničkih vježbalnika ili kako se već zovu. Znači, postoji zatim ogromna tradicija vjerskog karitativnog volonterstva, postoje izviđačkog, lovačko, itd., itd. Trebalo bi regulirati volonterstvo na različitim područjima. I postoji moj mali bojazan od moguće birokratizacije. Tamo vi predviđate čitav sistem obveza organiziranim volonterima koji bi obavještavali ministarstva, pisali neke izvještaje. Ljudi su, volonteri su čudaci, oni rade po cijele dane, ako ih prisilite da napišu neki birokratski papir to može ih grozno destimulirati u tome radu. Prema tome, ja bi vam sve u svemu kazao da je prava Božja sreća što je ovaj Zakon došao danas u ovaj Visoki dom da stvori jedno pozitivno ozračje. Ja izražavam vama sve kvalitete, i htio bih da se u tom smislu razmišlja. I konačno ću kazati da u Hrvatskoj općenito socijalnost ili društveni angažman opadaju. Ljudi se povlače u domove i trebalo bi nešto napraviti. Nakon … /Govornik se ne razumije./ kojeg sam spomenuo postoji jedan američki vrlo zanimljivi teoretičar, zove se Putman, koji je napisao studiju koja govori, zove se "Disappearance of civic America". Znači on je uočio potpuno suprotni trend u Americi, da se ljudi povlače, ne žele volontirati, sve se profesionalizira, sve se naplaćuje i u Hrvatskoj u tom smislu, ja podržavam tu ideju, imam pozitivno osobno iskustvo. Svjetska zdravstvena organizacija ima jedan vrlo bogati volonterski program i kad sam držao predavanja na prvim godinama studija, to svi iskusni profesori znaju, nikad ne znate da li nešto što kažete će uroditi nekim spretnim ili dobrim plodom. I onda sam ja vrlo davno sugerirao na jednom seminaru mojim budućim liječnicima da se jave kao volonteri. I nakon puno godina mi se javio jedan mali dečko iz, već je bio ozbiljan čovjek u Švicarskoj, on i njegova žena su čuli taj moj savjet i prijavili su se kao volonteri, radili su kao volonteri Svjetske zdravstvene organizacije negdje u Africi. Otud su stekli jednu profesionalnu samosvijest, napravili su uspješnu karijeru. čovjek mi je nakon puno godina uputio jednu razglednicu zahvalnosti. Dakle, ja osobno ću do drugog čitanja neke ideje pokušati staviti na papir. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Gospodine predsjedniče, poštovani kolega Letica. Motivirali ste me na repliku upravo s ovom humanitarnom pomoći. Vrlo je interesantno to pitanje i svakako da treba stvarati i otvarati prostor za što veći dio humanitarne pomoći ne samo preko volontera nego i kroz humanitarne organizacije koje taj dio rade, da se može pribaviti i dodijeliti i podijeliti socijalnu potrebu. Ali u tom kontekstu treba ovaj Zakon usuglasiti sa pravnim sustavom. Nedopustivo je, nedopustivo je između ostaloga da se govori o humanitarnoj pomoći, a između ostaloga na dnevnom redu ovog Zakona imamo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom sustavu kojim govori da će Narodna banka posebnim pravilima propisati humanitarne pomoći i njen izlazak iz zemlje, s jedne strane. S druge strane imamo situaciju, imali smo tokom rata i kriznih područja u Republici Hrvatsko, takvu situaciju da samo primjerice Hrvatski crveni križ je osigurao humanitarnu pomoć od oko 7 milijardi kuna tadašnjih vrijednosti, kojim se pomoglo građanima Republike Hrvatske. Naravno da je ta humanitarna pomoć dolazila i iz zemlje i izvan zemlje. E ali ono što se dogodilo nakon toga, mi humanitarnu pomoć kada smo uveli u novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost upravo destimuliramo i humaniste koji hoće dati humanitarnu pomoć i volonteru destimuliramo da to daju jer zapravo na svaku vrijednost koju daju treba platiti 22% poreza na dodanu vrijednost. I treći, primjera radi, kako to izgleda. Ako organizirate humanitarnu pomoć za socijalno najosjetljivije od onog pitanja da podijelite paketiće do pitanja da uvedete posebni telefon kojim skupljate novac za humanitarnu pomoć vi morate platiti PDV i onda postavlja se pitanje zapravo gdje gotovo uvijek više od jedne petine sredstava zapravo prepustite državnom proračunu, a koji je namijenjeno za rješavanje socijalno najosjetljivijih pitanja ljudi u potrebi. To jednostavno ne može biti i mi moramo u tom segmentu otvoriti i kroz ovaj Zakon i kroz raspravu o ovom Zakonu potrebu usklađivanja zapravo te djelatnosti u okviru pravnog sustava i društvenog poretka gdje društveni poredak putem pravnog mehanizma treba stimulirati humanitarni rad, treba stimulirati volontere, to treba stimulirati socijalno zajedništvo i socijalnu odgovornost i socijalnu solidarnost, a ne destimulirati kao što nažalost pojedinim pravnim normama imamo. I u tom pogledu vam hvala da ste to pitanje otvorili. Ja sam zapravo iskazao već na početku načelnu suglasnost sa ovim što je to izložio. Ja sam kazao da postoji, ako se ovo tretira kao generički zakon da bi trebalo, kolega Arloviću, uskladiti cijeli sustav zakonodavstva. Hvala vam lijepo što ste me podsjetili na volonterski ogromni doprinos stranih volontera tijekom Domovinskog rata, pogotovo kad je u pitanju humanitarna pomoć, ali ima jedna velika dobra rješidba u ovom Zakonu gdje se omogućava ono što je ranije bilo nemoguće. Da mladi volonteri iz drugih zemalja sada dobivaju dozvole za rad u Hrvatskoj da mogu volontirati. Inače je Hrvatska vrlo atraktivna zemlja i na području turizma, ekologije, zaštite životinja životinja će biti sve više volontera, nadam se sve manje ovih tipa GONG-a. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Već je bilo ovdje do sada istaknuto nekoliko puta da se volonterstvo u Hrvatskoj do sada najviše najviše razvijalo u domeni civilnog društva, da je zakonski bilo rečeno samo kroz članak 37. Zakona o radu te da je volontiranje zaista bilo potrebno urediti posebnim zakonom, što sad pokušavamo učiniti. Ali ja bih voljela istaknuti da je potrebno to urediti prvenstveno zbog zaštite volontera od potencijalnog iskorištavanja od strane onih ljudi kod kojih onih volontiraju. Pored države čija je uloga dominantna, naravno, u tome civilno društvo, odnosno neprofitni sektor već je duže vrijeme značajan faktor razvoja socijalnih politika u modernim društvima. To je posebno važno za nas, za zemlje u tranziciji, to se u zemljama srednje Europe prepoznalo krajem 80-ih godina kad su došli nekakvi novi poticaji za oživljavanje razvoja sektora civilnog društva jer se tada mislilo i zagovaralo se upravo stoga jer je bilo mišljenje da će on odigrati važnu ulogu amortizera socijalnih procesa koji će nastati uvođenjem slobodnog tržišta. A to je upravo slučaj i kod nas ovih zadnjih nekoliko godina. U tom smislu neprofitne organizacije postaju značajan akter u socijalnim politikama zemalja u tranziciji i pridonose razvoju koncepta kombinirane socijalne politike u kojoj podjednaku ulogu imaju i tržište i država, ali i civilno društvo kao nužan korektor svih tih procesa. tih procesa. Značajna uloga neprofitnih organizacija je upravo u tome što one su najvažnije u mobilizaciji volontera i time daju zapravo znatan doprinos razvoju društva. One razvijaju participaciju, interes i odgovornost građana za područje podmirivanja javnih potreba. Volontiranjem osobe razvijaju i vlastite potencijale i osobnost, a također potpomažu lokalnoj zajednici te pozitivno utječu na kreiranje ili modificiranje društva u cjelini. Htjela bih ovdje istaknuti, to je negdje prepoznaje i predlagatelj da iako je volonterstvo u Hrvatskoj prepoznato, ali samo načelno prepoznato kao pozitivna aktivnost, njime se bavi tek vrlo mali postotak građana, negdje oko 5% građana i građanki, a postoje i različiti pokazatelji da brojne organizacije civilnog društva upravo svoj razvoj zahvaljuju samo isključivo i jedinim volonterima. Ovaj Zakon dobro uočava da je volontiranje aktivnost koja pridonosi općoj dobrobiti te bi i trebao biti polazišna točka za promoviranje volonterstva. Ako mi ostanemo samo na donošenju zakona mislim da se nećemo bitno nigdje odmaknuti. zakon treba biti polazište i potrebno je izraditi cijeli program promoviranje volonterstva i daljnjeg razvoja civilnog društva jer inače će doći do sveukupne stagnacije. Iako Vlada ovim prijedlogom prepoznaje i pokazuje da prepoznaje vrijednost volontiranja, važnost civilnog društva i međusobnu povezanost mislim da će biti potrebni još mnogi koraci da ona dokaže da takav stav nije samo načelan. Jedan do primjera bi bi bilo da primjerice ministar Šuker konačno promijeni odluku, odnosno pravilnik o PDB-u kada je uvedeno, to je ministar Šuker uveo čim je došao negdje u mandat da sve neprofitne organizacije, udruge i ustanove iz popisa pravnih osoba koje su oslobođene plaćanja PDB-a na dobra i usluge koje se plaćaju sredstvima prikupljenim iz inozemnih donacija ili primjerice praksa da se oporezuju donacije prikupljene putem telefonskih poziva za humanitarna organizacije i jer dok god mi donosimo zakone, a te naše zakone ne prate konkretne akcije naših ministara onda mislim da svako ovako naše zalaganje zaista bespredmetno. Naime, civilno društvo, a to mislim da se svi možemo složiti ne smije biti još jedno crpilište za punjenje državnog te Vlada mora učiniti još mnoge korake kako bi dokazala da zaista potiče razvoj civilnog društva. Ono što ovdje u dosadašnjoj raspravi nije bilo toliko istaknuto, a u zakonu tog uopće nema mislim da je nužno, to je pitanje posebno volonterskog rada mladih. posebno važan i sam nacionalni program djelovanja za mlade ističe volonterski rad mladih kao izuzetno važnog za stjecanje radnog iskustva i vještina, odnosno zahtjevno sudjelovanje mladih u društvenom razvoju i afirmaciji društvene solidarnosti. Kroz volontiranje mladima se pruža mogućnost usmjeravanja profesionalnih interesa, pomaganja drugima i unapređenja određene djelatnosti u svojoj zajednici. Ja bih vam samo sada htjela pročitati točku 80. iz radnog plana Nacionalnog programa djelovanja za mlade koji je obveza i ovog Sabora i Vlade i molim da se to na neki način ugradi i u ovaj Zakon. Naime, ono što smo mi ovdje u Saboru jednoglasno usvojili kaže da treba uspostaviti sustav vrednovanja volonterskog rada mladih, odnosno da je potrebno uspostaviti sustav vrednovanja dobrovoljnog rada na dobrobit zajednice i vještine stečenih volonterskim rada kao način olakšavanja zapošljavanja mladih. U sadašnjoj situaciji zapošljavanja i kad razgovaram sama s mladima onda kažem mi smo stekli neke vještine, stekli smo neka znanja i iskustva, no međutim nama to ni na koji način kod budućih poslodavaca i vrlo rijetko iako moderniji poslodavci to sad rade se prepoznaju te kvalitete i vještine stečene volonterskim radom. Naravno i sad dalje nastavlja nacionalni program ovaj sustav obuhvaća razvijanje kriterija i obrazovnih programa za ustanove i druge pravne osobe koje mogu angažirati volontere, zakonsko reguliranje volonterskog rada kao zasebne kategorije, poticanje dodjeljivanja društvenih priznanja zaslužnim volonterima i razvijanje mehanizma, dokumentiranje volonterskog radnog iskustva kao preporuke poslodavcima. U zakonu je predviđeno da se izdaju potvrde o volontiranju, no međutim nigdje nije riješeno koja bi bila njihova svrha. Ja bih voljela da se zakon u tom smislu nadopuni posebno kod mladih da budu između ostalog i preporuka poslodavcu kod zapošljavanja mladih. Ima u zakonu još nekih stvari pojedinih članaka koje je potrebno riješiti, neke su spominjali kolege već i do sada. Primjerice članak 9. Prijedloga zakona koji sadrži načelo zaštite korisnika volontiranja bi trebalo uskladiti sa člankom 9. Kaznenog zakona te posebno stavkom 4. članka 85. Kaznenog zakona koji govori o rehabilitiranim građanima, dakle onim ljudima koji su već odslužili svoje kazne ukoliko su ih dobili i proši su svi rokovi. Nije dobro da mi njima i ovim i ovim Zakonom zabranjujemo jer imaju povijest osuđivanja, po našim važećim zakonima oni imaju pravo da to nikad više ne spominju i da negiraju bilo kakvu osuđenost, stoga je potrebno taj članak 9. promijeniti. Također člankom 18. nije jasno koliko ukupno članova može imati Nacionalni odbor za razvoj volonterstva njih 15 ili 20, a s obzirom na nespretnu formulaciju rečenica u 4. stavku tog istog članka ima nešto i, ili mislim da bi trebalo stajati samo ili pa da onda bi situacija bila bitno jasnija. Člankom 26. stavkom 1. propisano je da organizator volontiranja je dužan dostavljati godišnja izvješća ministarstvu. Ja bih samo htjela primijetiti da ova odredba bi mogla djelovati destimulativno na organizatore volontiranja koji organiziraju volontiranje kratkotrajnog tipa ili imaju samo povremene volonterske akcije. Stoga bi bilo poželjno ograničiti na način da izvješća trebaju podnositi organizatori dugotrajnog volontiranja, a drugi organizatori i oni drugi koji za akcije koji dobivaju financijsku potporu ministarstva ovi ostali koji se radi o kratkotrajnim ili jednokratnim …/Govornik se ne razumije./… volontiranjima takvu obvezu izbjeći. Ja se nadam da će ovaj Zakon do drugog čitanja doživjeti određene izmjene da ideja koja načela koja se promoviraju u zakonu neće ostati samo na ovoj raspravi i raspravi samo o ovom Zakonu, da će slijediti kao što su rekli i neki zastupnici prije mene određeni niz mjera i u drugim propisima koji bi omogućili volontiranje, na samom kraju bih htjela istaknuti da puno ljudi u Hrvatskoj danas na raznim mjestima volontira i čini mi se fer barem prigodom ove rasprave spomenuti moju osobnu volonterku Petru koja mi je između ostalog pomogla spremiti i ovu raspravu sa nekim tezama, jer mi i ovdje u Hrvatskom saboru imamo volontere, nisu dakle oni samo u humanitarnim organizacijama, brojni su i u lokalnim samoupravama i mislim da je vrlo važno tim ljudima vrednovati taj njihov volonterski rad i zaštiti ih od moguće zlouporabe. Zahvaljujem. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice Lugarić ja bih vam replicirala u dijelu gdje ste govorili o zapošljavanju, odnosno o prednostima i mogućnostima da se volonteri praktički, da dođe do boljeg i bržeg spajanja između poslodavaca i volontera. Mislim da ste pogodili vrlo važnu jednu stvar. Naime, za prepoznavanje dobre, odnosno poželjne osobe u nekom profesionalnom smislu naravno da oni tzv. tromjesečni rad nije dovoljan i vi vrlo često ustvari kroz neki raniji period od godinu ili dvije u suradnji sa nekim od ljudi koji su volonteri uspijete puno senzibilnije procijeniti da li osoba s kojom ste surađivali ona osoba koja će biti upravo ta koja će moći danas, sutra pomagati vama u poslu. naravno da to ne govori samo o, ona može biti vrlo visoko obrazovana, može biti profesionalno savršena ali naravno postoji još puno drugih nijansi koje se ne može ni u kojem korikulumu ispisati o tome da li ona će vama odgovarati ili ne ili da li će odgovarati za to radno mjesto. Tako da mislim da je taj volonterski rad u tom segmentu vrlo, vrlo važan za buduće zapošljavanje a i volonterima naravno jer je to najbolji možda način za uspostavljanje poslovnih kontakata. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Marija Lugarić. da put ka onome što je vrednovanja vještina, što je vrednovanje kompetencija je puno više od onoga što je sami puki, formalni obrazovni sustav i ove stvari koje vrlo često čujemo kao najave iz samog ministarstva, da se naprosto radi o jednom širem stanju društvene svijesti ako uopće tako na neki način mogu reći te da na vrlo različitim i raznolikim područjima treba pronalaziti te male detalje koji upravo idu ka afirmiranju kompetentnosti i vještina koje ima određeni pojedinac. I zato se meni osobno i činilo da upravo ovaj dio o volontiranju odnosno prepoznavanju vještina stečenih volontiranjem može bitno pridonijeti kod zapošljavanja mladih i mislim da je prava šteta da mi takvu priliku ne iskoristimo i kod donošenja ovog zakona tim više ako znamo da je problem nezaposlenosti mladih danas izuzetno velik, da ih karakterizira kratkotrajna zaposlenost odnosno vrlo često fleksibilni oni oblici zapošljavanja na određeno vrijeme, povremeno itd. Tako da mislim da je potrebno razvijati mehanizme koji bi ipak u tom nesigurnom sustavu zapošljavanja davao ipak kakve takve čvrste točke u smislu prepoznavanja vještina koje su određeni ljudi stekli mahom volontiranjem, jer je to tako. (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite! **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predlagatelji. Volontiranje je neplaćeni rad i svojevrsna grana filantropije u kojoj vrijeme zamjenjuje praktički čekovnu knjižicu. Volonterski rad kod nas donedavno je bio mahom rezerviran za naivne i za utopiste. Međutim, prema istraživanju Nacionalne zaklade u Hrvatskoj volontira negdje oko 5%, dok …/Govornik se ne razumije./… je došao do podataka da je broj volontera negdje oko 11%. Prikupljeni podaci ukazuju na slabu učestalost angažmana volontera, možda samo nekoliko puta godišnje što odskače od svih svjetskih trendova. Primjerice samo u SAD-u svaki prosječni teenager volontira negdje oko 3 i pol sata tjedno. promijeniti i kako bi se uopće to moglo promijeniti vrijeme će pokazati. To je više vezano na neki interes za neko javno dobro, za neko opće dobro kako smo to znali nekad zvati društveno dobro. Volonterizam nudi alternativu u podjeli rada i ograničen je u definiciji osobe uobičajenu u industrijaliziranim zapadnim zemljama te omogućava osobito mladim ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući i učeći nove vještine, primjenjivanje u tržišnom sustavu. Sudjelovanje mladih ljudi u volonterskim projektima ohrabruje njihovo kasnije uključivanje u slične projekte. Uključivanje mladih u lokalne projekte koji doprinose poboljšanju zajednice osvještava i osnažuje njihov osjećaj odgovornosti za zajednicu i za vrijednosti cijelog civilnog društva. No ne sudjeluju samo mladi u volontiranju. Volontiranje je dio manje-više svake civilizacije i svakog društva. Definirano je u svojem najširem smislu kao neprofitna, neplaćena i nekarijeristička djelatnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svojih susjeda, svoje zajednice i čitavog društva a koje se javlja u raznim oblicima. Od onih tradicionalnih kao što samo slušali u govoru kolege Letice, od uzajamne samopomoći do organiziranog djelovanja zajednice u kriznim razdobljima što je kod nas bilo u Hrvatskoj u našoj neposrednoj povijesti tokom Domovinskog rata. Koncept uključivanja lokalne opće narodne volonterske pothvate kao i bilateralne međunarodne programe koji prekoračuju granice. Volonteri su se počeli, počeli su igrati važnu ulogu u blagostanju odnosno dobrobiti i napretku u svim industrijaliziranim zemljama. Volontiranje je također i osnova mnogih nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja, raznih trgovačkih unija itd. Uloga volontera važna je za mnoge dobrobitne ustanove u kojima su oni djelomično odgovorni za rad organizacije doprinoseći svojom stručnošću i svojom sposobnošću. Ali štedeći i novac. Međutim, ne smijemo zaboraviti. Volonteri nisu prisutni samo da bi predstavljali jeftinu radnu snagu već svojim prisustvom doprinose ostvarivanju postojećih mogućnosti organizacije i kreiranju novih. Jedan od ključnih značajki volontera je njihovo uvjerenje da globalno počinje sa lokalnim. Da ekonomski i društveni napredak ne izrasta od vrha prema dnu već upravo obrnuto od lokalnog i najširih slojeva prema gore. Volonteri rade za organizacije i ustanove zbog različitih razloga. Od altruizma, želje da se pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna, da budu korisni zajednici pa i vlastitih interesa, želje za upoznavanjem novih ljudi, želje za učenjem novih vještina, ugodnim na kraju krajeva provođenjem svog slobodnog vremena. Bez obzira na njihove motive važno je naglasiti da volontiranje omogućava zadovoljavanje najrazličitijih potreba a kolika je važnost volontiranja najbolje govor činjenice da je 2002. godine UN proglasio međunarodnom godinom volontera. Unatoč tradiciji volontiranja u Hrvatskoj još uvijek nema pravne regulative ili je nije bilo koja bi u potpunosti uredila odnose između volontera, organizatora volontiranja, korisnika volontiranja te njihove odnose prema trećim osobama. Zakonom o radu uređuje se volonterski rad ali ne u pravom smislu tog pojma nego samo kao neplaćeno obavezno stažiranje. Pojedini odnosi mogu se regulirati analognom primjenom određenih odredbi drugih zakona kao što su Zakon o zdravstvenom osiguranju ili Zakon o mirovinskom osiguranju ili Zakon o obaveznim odnosima. Ali ovakvo stanje je veoma nepovoljno za same volontere i tu na scenu stupa ovaj prijedlog kojeg dakako pozdravljam iako je vrlo, vrlo kvalitetan moram samo reći da ipak kasni. Mislim da smo ga ipak mogli donijeti i ranije. Recimo samo da su nam bliske zemlje odavno uredile zakonsku regulativu vezano na volonterstvo. Primjerice tako Njemačka je Zakon o dobrovoljnom društvenom angažmanu već donijela 1964. godine a Italija mislim 1991. godine. Mi kasnimo cca. 15 godina ali evo i Republika Hrvatska ipak je ušla na taj prostor ljudskog altruizma koji je doduše u narodu uvijek postojao ali ga je Vlada prepoznala praktički tek sada sa ovim zakonom. Međutim, valja reći da je prijedlog zakona napravljen vrlo korektno. U njemu svakako treba istaknuti i pohvaliti konačno i precizno reguliranje svih prava koje osoba kao volonter ima. Kao što je volonterska knjižica, edukacija naročito, pravo na naknadu troškova nastalih volontiranjem ali i zaštitu prilikom volontiranja odnosno upoznavanje volontera sa svim mogućim opasnostima na koja se može naići prilikom volontiranja. To je izuzetno važno s obzirom da su do sada mnogi volonteri maksimalno iskorištavali a za to nisu primali nikakvu naknadu. Stupanjem ovog zakona na snagu svaki će se od volontera sad bilježiti u volontersku knjižicu odnosno izdavanjem potvrde o volontiranju. I sa druge strane, obaveze su također propisane kao i posljedice njihovih nepoštivanja kako bi se još više istaknula moralnost i časni poziv volontera propisuje se i donošenje etičkog kodeksa volontera kao temeljne smjernice u opisu uloge i dopuštenog ponašanja prilikom volontiranja. Slobodno možemo reći kako ovaj prijedlog zakona doprinosi upravo podizanju razine odgovornosti pojedinca i organizaciji u zajednici preko koje pojedinci djeluju i to na nekoliko načina. Svakako su hvale vrijedni dosezi prijedloga ovog Zakona o volontiranju prema kojima se izuzetno dobro vidi kako ovaj prijedlog radi u suradnji sa nevladinim udrugama koje se upravo bave volontiranjem. Ovo bi trebala biti pouka i za ubuduće za slične zakone koji donose upravo u suglasnosti sa neposredno zainteresiranim jer su takvi prijedlozi tada kud i kamo kvalitetniji od onih koje sama Vlada podnosi. Međutim, prijedlog ima jedan značajan propust. S obzirom da je volonterstvo pojava koja se najčešće odvija na jednoj lokalnoj razini neprihvatljivoj kako je prijedlog propustio regulirati ulogu tijela lokalne i područne samouprave odnosno nije regulirao njihove nadležnosti koje bi se odnosile upravo na volonterstvo. Također predlažem izradu baze podataka o osobama koje volontiraju ali i posebnu bazu podataka o osobama koje žele volontirati te tvrtkama i organizacijama koje žele uključiti volontere u svoj rad. Mislim da bi takva baza podataka bila vrlo dobro došla kolege. Time će se proces praćenje volontiranja znatno pojednostavniti. A sa druge strane, osobe koje žele volontirati odnosno pravne osobe koje imaju potrebu za volonterima na jednom će mjestu upravo moći naći to što traže. Radi povećanja svijesti o važnosti volontiranja, njegovog promicanja kao društvene vrijednosti ali i pokazivanja mladima kako se mogu dobro osjećati znajući da su učinili dobro djelo mišljenja sam da ne bi bilo loše kad bi uključili neke vrste volonterskih akcija već praktički od osnovne i srednje škole pa barem dva puta godišnje. I nemojmo zaboraviti, to je dio koji sam replicirala kolegici Lugarić, kako volontiranje smanjuje negativne posljedice nezaposlenosti, omogućuje pojedincu aktivno uključivanje u zajednicu i izgradnju profesionalnog statusa, osobno i stručno osnaživanje pojedinca, osigurava širenje poslovnih kontakata nezaposlenima i nerijetko dovodi do direktno praktički do radnog mjesta. U zori novog tisućljeća volonterstvo je bitan element svakog društva, Deklaracije Ujedinjenih naroda koja kazuje da mi narodi imamo snagu izmijeniti svijet ono pretvara u praktično i učinkovito djelovanje. Ljudi, volontiranje i nevladin sektor često banaliziraju ali uglavnom je to područje gdje doslovno sa grupom istomišljenika ljudi ipak mijenjaju svijest društva, utječu na zakone, rade političke pritiske a sve to nije tako jako lako. Najteže je probiti led, na sreću pod utjecajem demokracije i razvoja civilnog društva volontiranje postaje prihvatljiva i poželjna aktivnost. Vrijeme promjena u kojima živimo traži od nas inicijativu, pouzdanost, specifično poznavanje vještina i u svakom slučaju pozdravljam donošenje ovog zakona

ali mi nažalost imamo i drugu situaciju da je pojedincima u razno raznim nevladinim udrugama, asocijacijama volontiranje glavno zanimanje jer oni putem volontiranja ostvaruju ne ciljeve te udruge nego ostvaruju svoje osobne ciljeve, osobne interese vezano i za putovanje po svijetu i vezano za plaćanje računa, telefonskih čak i doma, vezano za peglanje kreditnih kartica a to sve opet ide na teret poreznih obveznika budući te razno razne nevladine nevladine asocijacije dobivaju novac iz državnog proračuna i iz proračuna lokalnih, od općina, gradova i županija pa bi u tome smislu trebalo i zakonski točno onemogućiti ovakve stvari za koje svi znamo da se u biti u praksi događaju i da oni pod krinkom volontiranja ne ostvaruju, da njima volontiranje postaje samo krinka za ostvarivanje svojih osobnih interesa i ciljeva pa to može biti jedan od razloga zašto u Hrvatskoj nema ovoga trenda kao što je recimo u inozemstvu da se mlade što više uključuje u ovaj dio volontiranja jer očito da i to je, znam s mladima sam razgovarao, to je jedna od zapreka zašto neće ulaziti u takve odnose. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Alenka Košiša međutim ja bih ipak tu diferencirala pojam općeg društvenog dobra i pojam osobnog interesa. Dakle, naravno da mi, svatko bez obzira čak i ako radi za neko opće dobro i javni interes ima u tom segmentu svojeg osobnog interesa. Pod tim osobnim interesom ne mislim kriminalne radnje ili ne znam ne mislim načine zloupotrebe nekakvih institucija kao što ste ih vi spomenuli da bi se priskrbilo neko materijalno dobro ali da neki određeni interes postoji, pa na kraju krajeva interes u treniranju vještina ili interes u poznavanju novih poslovnih partnera, ili interes u dobivanju nekog novog saznanja, kontakata itd., mislim da je to sasvim dobro došlo. Interes mora postojati, jer ako ga nema onda nema niti tog uopće djelovanja. Hvala. Pet minutna rasprava. Za klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče! Pa kratko ću kazati stajalište Hrvatske stranke prava. Mi ćemo podržati ovaj zakon u prvome čitanju i normalno ovakav zakon je nužno potreban Hrvatskoj ali kažem do drugoga čitanja morat ćete posebno obratiti pozornost i za ovaj dio što sam sada rekao kolegici u replici da se zakonski točno regulira da pojedincima volonterstvo ne postaje glavno zanimanje a takvih situacija imamo u praksi i da se zakonski regulira odnosno razno-raznim etičkim kodeksima i ostalim pravilima ponašanja kako pojedinci ne bi ostvarivali svoje osobne ciljeve, svoje interese pod krinkom volonterstva i zapriječiti takva i slična ponašanja. drugi pravni problem znači da se točno treba regulirati što je volonterstvo, znamo da je to dobro regulirano ali moramo, znamo kakva je situacija, biti oprezni tako da tu ne dođe do razno raznih zlouporaba. Imamo razno raznih situacija, znamo da se nevladine udruge i ove asocijacije koje se bave ovim radom financiraju i sredstvima poreznih obveznika bilo izravno iz državnoga proračuna bilo iz proračuna gradova, općina i županija a neki dobivaju čak sredstva iz inozemstva pa nastoje putem tih nevladinih udruga nametnuti nekakva rješenja gdje bi Hrvatska bila poligon za testiranje što te međunarodne asocijacije koje ih financiraju ne testiraju na, u svojoj zemlji nego eto nastoje to testirati odnosno prokušati provesti na razini Hrvatske da Hrvatska bude pokusni kunić. Ali kažem bitan, bitan dio će vam biti za drugo čitane točno ovo i što je kolega Letica i ostali što su govorili, gospodin kolega uvaženi Mato Arlović. Sad vidjeti da li ovaj Zakon će biti generički i kakav će biti on u odnosu sa drugim zakonima kao što je recimo Zakon o vatrogastvu, Zakon o hrvatskom Crvenom križu, Zakon o humanitarnoj pomoći i svi ovi ostali zakoni. Znači tu se mora napraviti jedna dobra veza, dobar odnos. Znači da ovo bude kao neki generički zakon, ali da ti posebni zakoni kao takvi moraju pratiti da bi imali jedinstven i cjelovit pravni sustav, da ne bi moglo doći do ovih raznoraznih iskakanja. Evo toliko u ime Kluba Hrvatske stranke prava. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Tomislav Ivić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo ja bih na kraju iskoristio priliku prije svega zahvaliti se svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi, zaista korektnoj i konstruktivnoj raspravi. Predlagatelj će do drugog čitanja proučiti sve ove prijedloge koji su bili na postojeći tekst zakona u smislu dodatnog dotjerivanja i poboljšanja zakona. Hvala vam lijepa.